Nakon ovoga prelazimo na dnevni red. Prva točka dnevnoga reda je: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. broj 94 Predlagatelj akta je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH, članaka 172., 204. i 206. Poslovnika Hrvatskog sabora.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 Izvješća ste primili na sjednici. Vlada je podnijela amandman koji postaje sastavni dio konačnog prijedloga zakona, sukladno članku 202. Poslovnika. Amandman je podnio i Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege saborske zastupnice i zastupnici, državni tajnici, pomoćniče ministra sve vas lijepo pozdravljam. Evo pred vama je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji sa konačnim prijedlogom zakona. Sa ovim prijedlogom izmjena i dopunama urediti ćemo osnovna pitanja poput, propisuje se novo razvrstavanje građevina obzirom na zahtjevnost gradnje, umjesto obzirom na dosadašnjih 5 skupina na 3 skupine. Uređuju se dopuštena odstupanja u građenju koja se mogu primijeniti na zgrade i druge građevine, tj. na sve građevine umjesto samo na zgrade. Omogućuje se projektantu glavnog projekta da tim projektom ako je to potrebno uredi obvezu izrade izvedbenog projekta. Uređuje se pitanje utvrđivanja posebnih uvjeta i potvrde glavnog projekta za građene građevine za koju se ne izdaje lokacijska dozvola. Omogućuje se odstupanje od građevinske dozvole u pogledu načina ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu prije izmjene građanske dozvole s time da je izmjenu ili dopunu građevinske dozvole potrebno ishoditi prije podnošenja zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole. Proširuju se slučajevi u kojima se poziv za uvid u spis predmeta dostavlja javnim pozivom i to ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine na građevnoj čestici koja se formira od 10 ili više nekretnina ili za građenje građevine unutar obuhvata zahvata u prostoru koji se sastoji od 10 ili više nekretnina te osobama čija adresa nije upisana u zemljišnoj knjizi niti katastru nepoznatim nasljednicima i osobama nepoznata boravišta, odnosno sjedišta. Proširuje se fikcija dokaza pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole za građevine od interesa za RH i na zemljište u vlasništvu RH te na zemljištu u vlasništvu lokalne i područne samouprave. Uvodi se mogućnost produženja roka važenja građevinske dozvole 3+3 godine. Propisuje se donošenje rješenja o komunalnom doprinosu po pravomoćnosti građevinske dozvole umjesto po izvršnosti iste. Uređuje se pitanje izdavanja privremene uporabne dozvole za građevine čije je građenje u interesu RH ako nije formirana građevinska cestica. Donošenje pravilnika kojim se uređuje način obavljanja tehničkog pregleda. Omogućuje se evidentiranje građevina u katastru i zemljišnim knjigama bez uporabne dozvole, naravno uz zabilježbu da ista nije priložena. Uvodi se obveza evidentiranja po službenoj dužnosti građevine za koju je izdana uporabna dozvola u katastru vodova. Uređuju se pitanja vezana uz energetsku učinkovitost zgrada. Smanjuju se obveze vlasnika zgrada vezane za redovne preglede sustava grijanja, hlađenja ili klimatizaciju zgrade i potrebu pribavljanja energetskog certifikata zgrade i niz nomotehničkih poboljšica i sadržajnih poboljšica ovog zakona. Evo, predlagatelj ovog zakona, Vlada RH je uvjerenja da će sa ovim izmjenama i dopunama bitno poboljšati sustav graditeljstva, ubrzati, olakšati investicije, naročito strateške investicije, investicije od značaja za RH, kako kako i one investicije od značaja za jedinice lokalne i regionalne samouprave. Samim produženjem roka omogućiti će se bolja apsorpcija EU sredstava, dakle roka važenja građevinske dozvole jer je danas često slučaj da imamo situaciju da zbog dugotrajne EU procedure dok se dobiju sredstava valjanost građevinske dozvole isteče a sa ovim produženjem ćemo to izbaciti. Evo ja vam sukladno svemu rečenom naravno stojim na raspolaganju za dana pojašnjenja i evo predlažem da Hrvatski sabor usvoji ove izmjene i dopune. Hvala vam lijepa. Zastupnik Branko Hrg, javio se za repliku. **Hrg, Branko (HDS)** Hvala lijepo. Ustvari nije replika u smislu protivljenja nego u smislu pozdravljanja ovog produženja jer zadnji zakon koji je donijet je napravio ogromnu štetu jedinicama lokalne samouprave prvenstveno upravo kod čekanja korištenja sredstava fondova EU. I meni je stvarno žao da se nije imalo sluha i da da tako kažem ovdje u sabornici kada je taj zakon donošen od tadašnjeg ministarstva jer danas imamo jednu havariju, da tako kažem u tim projektima jer su mnoge građevinske dozvole propale i sada je moje pitanje da li će se moći na neki način primijeniti ovaj novi zakon u tom dijelu da te dozvole koje su tada bile izdavane po jednom zakonu, pa su onda ušle u drugi zakon, pa su propale po drugom zakonu jer se nisu mogle produžit, da li ćemo te dozvole moći na neki način vratiti da se ovaj produženi rok može i za njih uvesti. Evo ako je to moguće nekako u zakonu predvidjeti, to bi uvelike olakšalo situaciju na terenu. I ja vrlo konkretne znam, propali su desetci, desetci građevinskih dozvola. Onda se mijenjao Zakon o izvlaštenju kasnije pa je još i tu bilo problema. Dakle jedan cijeli cirkus je nastao zbog aktualnog važećeg zakona koji je donijet u prošlom sazivu. Uvaženi ministre, kada govorimo o gradnji onda moramo spomenuti da su dobri, produžiti rokove za izgradnju naravno. A imamo problem što se određenim grupacijama pogoduje kao teleoperaterima za bazne stanice, to vam je poznato, da grade bez, bazne stanice bez suglasnosti lokalne samouprave, bez suglasnosti susjeda. A znamo kada građanin, obični, gradi balkon ili želi nekakvo proširenje da ne može bez suglasnosti susjeda i oni imaju naravno ogromne dobiti a i upitno je po zdravstvenoj federaciji, znači po svim ispitivanjima da je to štetno za zdravlje. To je dokazano. Šta namjeravate? Ja imam i prijedlog, ovdje u pojedinačnoj ću raspravi reći, 4 pravilnika i jedan zakonski članak koji bi se trebao izmijeniti da budu barem ravnopravni, da ulažu nekoliko kuna ti strani teleoperateri koji su dobili infrastrukturu, kako su dobili, ono što su naši očevi i vi stariji šta ste platili, koji su dobili besplatno u svoj džep, a netko je od naših to sigurno pogodovao, od naše političke elite. Što planirate sa tim baznim stanicama i da li namjeravate poduzimati ikakve korake? A tijekom današnjeg dana ću vam dostaviti potrebite izmjene kao što je u EU vama koji odradili stručni ljudi koji se bave sa ovim i da li ćete to odraditi da bude usklađeno sa kao i u drugim zemljama odakle dolaze, a to ne mogu raditi kao što rade u Hrvatskoj. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne onda otvaram raspravu. Za sudjelovanje u raspravi u ime Kluba zastupnika HNS, HSU-a govorit će zastupnica Anka Mrak Taritaš. Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi ministar, državna tajnica i pomoćniče ministra, kolegice i kolege. Pred nama je izmjene i dopune Zakona o gradnji s konačnim prijedlogom. To znači prvo i drugo čitanje i to znači da eventualno poboljšice mogu doći kroz amandmane. Ja inače sam stanovišta da ni jedan zakon nije uklesan u kamenu, da svaki zakon treba budno pratiti i da jednako tako treba raditi izmjene i dopune sukladno promjenama koje su u vremenu, koje su u prostoru ali jednako tako mogu i kroz provedbu zakona se vidjeti koji su to problemi. I u tom smislu mislim da je izuzetno dobro da čim zakon stupi na snagu da stručne službe koje zakon rade to čine i to su i činili sa ovim zakonom koji je stupio na snagu 1.1.2014. Jednako tako apsolutno mislim da resorni ministar kad preuzme resor graditeljstva i prostornog uređenja zajedno sa svojim timom kojem je na čelu ima pravo usmjeriti možda u nekom drugom smjeru i s nekim drugim idejama. No međutim, ja ću tu navesti neke stvari koje su dvojbene. Navest ću jednako tako neke stvari koje bojim se neće biti korak naprijed, nego će biti stagnacija ili mali korak nazad. Ove izmjene i dopune zakona možete svrstati, odnosno možemo svrstati u pet tema. Prva tema to su izmjene koje jesu, koje su općenite naravi gdje je nešto malo pojašnjenja rekonstrukcija i gdje se uvodi jedna novina. To je u bivšoj odredbi članka 19. Mislim da isto taj članak 4. da se može jednostavnije pratiti, a to je da su moguća odstupanja kod izgradnje građevina i da se ta odstupanja mogu definirati sukladno pravilima struke. 1.1.2014. stupanjem na snagu Zakona o gradnji po prvi put smo u naše zakonodavstvo unijeli mogućnost odstupanja. Ta mogućnost odstupanja je uvedena iz jednostavnog razloga što kad pratite resor bio je jedan slučaj u gradu Zagrebu gdje je zgrada dubine 18 m bila sukladno izdanoj dozvoli, a onda je 18 m i 30 cm u naravi bila izvedena i tu je bilo jako velikih diskusija da li rušiti, ne rušiti, što činiti. I zbog toga su u odredbi članka uvedeno odstupanje. No međutim, sad je ovo Pandorina kutija jer tu u ovoj sabornici, ne želim nikog uvrijediti, mislim da smo dva arhitekta kolega Babić i ja. Ima ljudi inženjerske struke. I ja sam sigurna da barem na dve, tri stvari kad bi trebalo biti sukladno pravilima struke bi imao svaki svoje mišljenje i to vam se otvara zaista svako svoje mišljenje i tu će se otvoriti niz problema i pitanje je tko će onda, završit će to i na drugom stupnju i na Upravnom sudu i tko će tu presuditi. Ali hajdemo vidjeti što je to zakonodavac mislio, odnosno bolje rečeno resorno ministarstvo zajedno sa Vladom. Jednako tako sa 5 skupina građevina smanjeno je na 3 skupine. Prva skupina sukladno državnom prostornom planu imat ćemo priliku danas ili sutra vidjeti sukladno, dakle državnom prostornom planu, izmjenama Zakona o prostornom uređenu da je to godina 21. Dakle, u prvoj skupini nemamo. Treća skupina je ono što je Pravilnikom o jednostavnim građevinama definirano da nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu i ostaje nam druga skupina. U toj drugoj skupini je sve od obiteljske kuće, pa do velike tvornice ili velikog hotela i to će zasigurno dovesti malo do zbrke. Morat će se hitno mijenjati Uredba o taksama, jer će za obiteljsku kuću, budući da je i ona sad u drugoj skupini taksa biti 14000 kuna. Pretpostavljam da se to nije željelo da tako bude ili ako se željelo da se onda to glasno kaže. Ali to će jednako tako biti jedan problem koji će trebati hitno riješiti. A jedan problem koji je suštinski, znate Hrvatska kao zemlja se pozicionira i na ljestvici Doing Businessa. Jedna od tema koja se na ljestvici Donig Businessa jako gleda je tema građevinskih dozvola. Ja ne kažem da mi tu moramo gledati i biti u standardima koji jesu, ali o tome treba voditi računa. Svako uvođenje još dodatnih posebnih uvjeta, svako uvođenje obveze investitora koji u ovom zakonu je, će biti pad na ljestvici Doing Businessa pa na to treba biti pripremljen i za to se treba pripremiti. Druga tema je tema energetske učinkovitosti. Dakle, tu su neke stvari još pojašnjene, neke stvari definirane. Energetska učinkovitost je apsolutno novina na ovim našim prostorima, iako ja moram reći da se posljednjih desetak godina grade zgrade sukladno energetskoj učinkovitosti i da su oni B i A razred, da što govori dobro o našem graditeljstvu. Ali tu ima jedna odredba koja kaže da treba certifikat za zgrade koje se povremeno koriste do 4 mjeseca. E ta 4 mjeseca mene živo zanima kako će tko odrediti putem dva svjedoka, putem časne riječi, putem nečeg drugog. Dakle, to je nešto. Svaka odredba koja je nekakva dvojbena ili netko određuje zaista je problematična. Treća skupina je vezano uz gradnju i tu je već cijenjeni kolega Hrg pohvalio da će građevinske dozvole moći vrijediti tri plus tri godine. Ja tu imam dvojbu. Tu dvojbu sam rekla i na odboru i ponovit ću je još ovaj čas. Dakle, vi izdate građevinsku dozvolu i ona nakon 6 godina počnete sa izgradnjom. U šest godina se na ovim našim prostorima, a i na prostorima Europe promijeni svašta. One koje su promjene danas, najjače su promjene vezane uz građevinske proizvode gdje se uvode novi građevinski proizvodi, gdje se uvode ekološki standardi i nama se objektivno može desiti sljedeća situacija, da zgrade ili građevine kada nam se počnu graditi tamo u šestoj godini, a završeno u osmoj godini od izdavanja građevinske dozvole da one u smislu građevinskih materijala koji će se koristiti budu zastarjele što nekako investitor sam trebao odlučiti. Ali jednako tako nam se može desiti da građevinski materijali koji su predviđeni u času kada se bude gradilo čak neki i ne budu prihvatljivi sa aspekta standarda koji su u EU, a pri tom napominjem da ja vrlo često govorim o direktivama i često govorim da ne treba direktive slijepo prepisivati. Direktive su načelno kada je riječ o građevinskim proizvodima onda su direktive načelno govori ste standardi koji trebaju biti, a svaka zemlja članica to prilagođuje svojim uvjetima i svojem načinu. Ali postoje neki standardi i standardi koji su u posljednje vrijeme izuzetno jaki, o kojima se vodi računa su zaista sa aspekta zaštite okoliša i svake godine se mijenjaju da sa aspekta zaštite okoliša budu prihvatljiviji i ekološki prihvatljivi vezano uz sve klimatske promjene i uz sve što je. I tu je meni glavna dvojba, da se možda ministarstvo odlučilo vratiti na onu opciju dve plus dve mislim da bi to bilo prihvatljivije ako se već želilo da se može produžiti građevinska dozvola, tri plus tri je meni veliki upitnik iznad glave i bojim se. To govorim kao neko tko se bavi prostornim uređenjem i kojem je stalo do teme vezano uz zaista zaštitu prostora. Četvrta grupa izmjena ovog zakona se odnosi na provedbu i tu imamo nešto što s ove govornice jasno i glasno moramo reći. Dakle, država odnosno RH o svojim o svojim nekretninama bez obzira da li su to linijski objekti, bez obzira da li su to zgrade najmanje vodi računa. Problem stavlja pod tepih i ja to volim reći znate kada stavljate pod tepih onda stavljate, stavljate, stavljate u jednom času ta hrpa bude velika i popiknete se. O čemu želim reći? Ovdje je dana mogućnost da se izdaje građevinska dozvola i da se slijedom toga izda i uporabna dozvola, a da postupak izvlaštenja nije gotov i jasno nam je zašto je ova izmjena zakona. Riječ je o jednoj investiciji za koju bi ovih dana trebalo biti izdana uporabna dozvola i naravno da nisu krivci svi oni koji nisu odradili posao nego uvijek je krivac resorno ministarstvo koje sada tu ima nekakvih problema problema i ja sam to rekla ministru. Ja nemam nikakav problem da ovdje ponovim i da je neko drugi na njegovom mjestu teško da bi možda imao snage u odnosu na tu investiciju napraviti nešto drugo nego bi išao linijom manjeg otpora jer onda kaže graditeljstvo ne izdaje. Izvlaštenja trebamo provoditi. Mi imamo autocestu samo Zagreb-Split i neću dalje govoriti. Ta autocesta nije evidentirana u katastru, ta autocesta nije evidentirana u gruntovnici, ta autocesta ima izdane građevinske dozvole, ima izdane i uporabne dozvole, ali na te autoceste nisu provedena izvlaštenja koja su trebala biti. Pitanje časa kada netko na jednom od pratećih uslužnih objekata, a onaj u Skradinu nam je dobro poznat jer je onaj lijepi objekt pa gledamo na Skradin, tamo nije proveden postupak izvlaštenja, čak se ne mogu naći ni papiri tko je kome što isplatio. Pitanje je časa kada će neki od vještih odvjetnika doči i reči to je moje. Dakle, suština je raditi raditi izvlaštenja, napraviti jednostavni zakon o izvlaštenju i provoditi izvlaštenja. Mi smo na ovaj način samo riješili trenutačni problem, ali suštinski problem nismo riješili. Što da bude nekakva politika ili političko opredjeljenje pa da kažemo mi autoceste nešto ćemo s njima činiti. Oni su u smislu dokumenata legalne jer imaju građevinske i uporabne dozvole, ali kada odete u gruntovnicu naći ćete stare gruntovne izvatke i naći ćete neko drugo vlasništvo i neke druge vlasnike. To se može riješiti kroz izvlaštenja i to treba riješiti. Dakle neke naše zemlje koje su nam u bližem ili daljem okruženju su imali isti ili sličan problem i to su riješili jednim zakonom relativno ekspeditivnim i to je suština problema. Ovako mi problem vraćamo u graditeljstvo, graditeljstvo će izdavati građevinske dozvole za izvlaštenja koja nisu provedena i iza toga će graditeljstvo izdavati i privremene uporabne dozvole pa nakon privremene uporabne dozvole i normalnu uporabnu dozvolu. Ali ono što je suština problema to neće biti riješeno. Mi smo možda malo naivno, ali ja bih rekla vrlo odgovorno htjeli i rekli, država prva mora svojim primjerom pokazati kako se to radi mi nekako naše građane smo uvjerili i govorimo našim građanima trebate riješiti svoju imovinu, trebate riješiti svoje zgrade, trebate ih imati legalne, iza toga trebate ih upisivati u katastar i gruntovnicu, to stanje treba biti stvarnom stanju, trebate rješavati svoje imovinskopravne odnose, mi to na na adekvatan način ne činimo. To treba jasno i glasno reči i suština problema vezana uz strateške investicije je uvijek dolazimo do onog osnovnog problema imovinskopravnih odnosa i dolazimo do problema izvlaštenja. Jednako tako Hrvatska je jedna od rijetkih zemalja koja ima odvojen katastar i gruntovnicu. Ja sam sigurna, znate nekad čovjek kaže da mi je neka pamet odnosno sadašnja pamet da mi je nekad bila, ja sam sigurna da maksimalnu energiju treba učiniti učiniti s jednim zakonom i vezati katastar i gruntovnicu. Manje važno je da li će to biti na jednom mjestu ali je važno da jedan bude proces i to se ovdje vidi. Jednako tako ovdje je uvedena i mogućnost da se izda dozvola to je jedna privremena građevinska dozvola, ona je bila definirana uz betonare vezane uz pojedina gradilišta, uz spremnike plina je uklonjena što je o.k., ali je ostavljena sada za spojne i zamjenske i ceste. Ja oko toga imam jednu dilemu, znate kada cestu napravite teško čete ju mijenjati, ali ja inače principijelno mislim da sve ceste ne mogu i biti planirane do kraja prostornim planom pa tu možda imamo i neku malu odstupnicu. Ovim zakonom jednako tako smo se vratili korak nazad jel omogućujemo da se u gruntovnici upišu objekti bez uporabnih dozvola. Dakle, ima opet zabilježbu da nema uporabnu dozvolu, to će izazvati sigurno nered. Jer znate, našim građanima mi smo spremni mijenjati nekako regulativu, mislim da to nije dobra odluka, mislim da je neusporedivo bolja odluka da ipak se inzistira na uporabnoj dozvoli iz jednostavno razloga što je veliki broj naših građana bilo uvjereno, upisani smo u gruntovnicu, kuća nam je legalna. Tome nije tako. Kuća je legalna onda kada ima uporabnu dozvolu koja kaže da je napravljena sukladno građevinskoj dozvoli do kraja ako baš hoćemo. Ponovno ćemo dati u mogućnost upisivanje u gruntovnicu objekata, temeljem građevinske dozvole, imamo sada još i ovu temu odstupanja, bojim se da ćemo tu napraviti nered. Uloga gruntovnice je da kada joj vi dostavite podatke, dakle iz katastra zajedno sa svim ona to upisuje. Uloga čovjeka koji radi u gruntovnici nije da kontrolira da li je nešto sukladno zakonu ili bilo šta, on dobije papire i te papire provodi. Mi smo imali dakle u praksi dosta veliki problem s tim upisima u gruntovnicu pa zabilježbu nema građevinske dozvole, nema uporabne dozvole. Ponovo otvaramo taj problem nema uporabne dozvole. Pretpostavljam da tu postoje razlozi za to. Ja bih iskreno više voljela da ovim zakonom pokažemo još jedan korak, nekakav mali korak naprijed, to ovaj zakon nije a vezano uz Doing Business vrlo brzo će se vidjeti posljedica, izmjene ovog zakona na ljestvici Doing Businessa jer za neke stvari za koje nije bilo potrebno ishođenje posebnih uvjeta, biti će potrebno ishođenje posebnih uvjeta a svi koji se ovim bavimo znamo što to znači. Hvala lijepo. **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnik Branko Bačić, javio se prvi za repliku. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovana kolegice Mrak-Taritaš, nemam puno vremena da bih neke stvari s kojima se ne slažem komentirao. Reći ću samo dvije stvari. Prva stvar koja se odnosi na odstupanje u tijeku građenja glavnog projekta. Ja se dijelom mogu složiti da će, da pravila struke ne govore puno, da su općenita. Ali ne mislim da je ni ono rješenje koje je bilo po …/Govornik se ne razumije./… zakonu od 3%, pa maksimalno …/Govornik se ne razumije./… dobro. Tijekom gradnje ako se dolazi do odstupanja od glavnog projekta a ne ulazi u temeljne zahtjeve građevine i ne mijenjaju se lokacijskih uvjeti onda je to isključivo odnos investitora, projektanta, nadzornog inženjera i izvođača. I tada je sve riješeno. Na ovaj način i na način kakav je to prije bilo otvara, otvara brojna pitanja u realizaciji Druga stvar kada govorite o Zakonu o izvlaštenju, kao da ste slušali nas iz oporbe kada smo bili, kada smo govorili sve ove primjedbe 2014., 22. svibnja 2014. se donosio Zakon o izvlaštenju i veliki dio ovoga što ste vi rekli je tada s ove strane sabornice bilo riječi da neće Zakon o izvlaštenju ubrzati izvlaštenje i da neće se omogućiti brža realizacija, prvenstveno strateških i investicijskih projekata a i bilo kakvog drugog izvlaštenja bilo da vodi država ili jedinica lokalne samouprave. I treća stvar s čime se ne slažem, nisam za spajanje katastra i zemljišne knjige, to vam je po principu „Dva loša ubiše Miloša“. Niti će kada se objedine katastar i zemljišna knjiga, opet će na isti način biti loš katastar i biti će loša zemljišna knjiga. Ništa se neće dobiti nego će na jednom mjestu biti dvije loše evidencije. Prema tome, prije toga treba ali o tome ću kada bude vrijeme riješiti pitanje uređenja katastra …/Govornik Hvala lijepo. Uvaženi kolega Bačić, mi se znamo dugi niz godina i u nekim stvarima se slažemo, u nekim stvarima se ne slažemo. Mene veseli da nekako kada podvučete crtu, ja mislim da ipak ima više stvari u kojima se slažemo nego ne, ali to samo govori o našem dugogodišnjem iskustvu. Netko ima sjede kose pa se farba a netko ne, to samo znači da dugo ovim prostorima djelujemo. I imali smo prilike u svačem sudjelovati. Dakle, vi ste otvorili 3 teme, prva tema je odstupanje, mi smo dakle, prvi put smo tu mogućnost odstupanja uveli 2014. Ja zaista, moje iskustvo govori da vam je to Pandorina kutija, svi će to vidjeti kako mogu tu odstupati pa malo manje platiti komunalni, pa ovo, pa ću onda odstupati, pa se to neće vidjeti, pa će biti metar ovakav i onakav. To su ovi naši prostori takvi kakvi jesu. Kada je riječ o izvlaštenju znate prilika je da se sad onda neke stvari riješe i dopune. Izvlaštenje je zaista suštinski problem ove države, izvlaštenje je nešto što što sporo provodimo. Imali smo i neke, imamo i neke primjere izvana i sigurno ga trebamo brže provoditi jer ovako, ja vam to govorim i znam često reći, znate, uopće posao graditeljstva vam je kao vlak i onda vi iz tog vlaka da bi brže išao, probate iz strpati sve van pa se mučimo sa tim posebnim uvjetima kako će biti, pa uloga investitora. Mi ne možemo istrpati toliko brzo koliko netko drugi može utrpati svojih problema u taj vlak. Dakle na ovaj način, ovom izmjenom zakona, za pravo je graditeljstvo priznalo da rješava problem izvlaštenja koji nije napravljen. Da je izvlaštenje na vrijeme, ova izmjena zakona u tom dijelu ne bi trebala. I treća tema katastra i gruntovnice. Nije tema da se oni spoje nego je tema da bude jedan postupak. Mi imamo poseban postupak u katastru, poseban postupak u gruntovnici, imamo nekoliko rješenja, imamo nekoliko mogućnosti žalbe, tema je postupka a ne tema fizičkog spajanja. Babić. **Babić, Vedran (SDP)** Hvala predsjedniče. Evo ja sam pozorno slušao vas kolegice Mrak-Taritaš kako ste raspravljali ali ja nisam naravno slušao što su kolege Hrg i Bačić

gotovo 2 desetljeća, mogu govoriti temeljem onoga čega se sjećam. Nakon što sam završio fakultet i jednostavno je to bila praksa. A sada argumenti koji postoje oko izmjena, oko potencijalnih izmjena prostornih planova također treba uvažiti ali evo i shvaćam i činjenicu da projekte koje rade jedinice lokalne samouprave ishode građevinske dozvole, da im treba izlaziti u susret. Možda napraviti nekakvu mjeru u razlici prema onome tko podnosi zahtjeve, evo to je moje razmišljanje na glas. Također na odboru sam dao istu primjedbu kao i kolegice vi, ali isto bih dodao kolegi Bačiću. Činjenicu da šta su dopuštena odstupanja zgrada. Možda je ono prije bilo previše kako bih rekao određeno ili se isto kad odemo, evo izbacit ću banalnu matematiku. Ako je objekt 10x10x10 to je to je 1000 kubika. 10,30 x 10,30 x 10,30 je gotovo 1100 kubika. Imamo 1000 kubika razlike. Ali vi na ovaj način ovu vašu izmjenu kao što sam na odboru rekao uvodimo možda previše samog službenika koji izdaje dozvolu i koji daje uporabnu dozvolu, jer mu se daje previše prostora da tumači ono što je napisano i kako se izvelo. To u nekim slučajevima može otići u krivom smjeru, a možemo imati činjenicu da znamo da su … koji izdaju dozvole stroži i manje strogi. Hvala. **Petrov, Božo (MOST)** Odgovor na repliku, zastupnica Mrak-Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (HNS)** Kolega Babić, dakle mi smo i na odboru o tome razgovarali. Znate ako se odluči mijenjati takva jedna odredba onda bi za to uvijek trebalo imati malo podataka. Pa malo vidjeti koliko je to sad vezano odstupanje, jel' imamo, koliko imamo, koliki je to problem jer ovo vam je između jedne odredbe koja je dala mogućnost odstupanja ja ponavljam do sad nismo imali do jedne mogućnosti dosta liberalne opcije. Bojim se da tu i ovo što ste vi rekli, dakle ova lagana matematika je pokazala sto kubika razlike. Tu ima dosta gradonačelnika, načelnika koji su to sada i oni otprilike znaju što znači sto kubika razlike vezano uz komunalni doprinos. I jednako tako znamo što će to značiti jednog dana u evidenciji. Tako da će tu zasigurno se otvoriti jedno novo polje problema. Tim više, dakle moguća su odstupanja, dakle na ovako jednoj maloj kući već sto kubika razlike to se neće platiti. Pitanje što će biti evidentirano u katastru, pitanje jel' može dobiti uporabnu dozvolu, a moći će se u gruntovnicu upisati bez uporabne dozvole. Ali dakle, to je jedna grupa problema. Postoji vjerojatno razlog zašto je išlo sa tom izmjenom zakona, ali sa izmjenom zakona idete kad već nešto znate da vam je problem. Dakle, bojim se da je tu bilo nekakva odluka koja se baš nije temeljila na nekakvoj analizi. Ja puno više volim kad se odluke temelje na određenoj analizi. Kao što je meni jasno zašto je vezano uz izvlaštenje izašlo iz Zakona o valjanosti to nije provodilo, jednako tako mi je jasno zašto se privremena uporabna dozvola produžila na dvije godine. Dakle, nama je pred izdavanjem, odnosno postupak za Zračnu luku i tu si ne smijemo zavezati ruke. I jedan od razloga zašto je u hitnoj proceduri ovaj zakon i sve zajedno je i vezano uz to. Ali ja tu zaista

a ja sam već u onom dijelu prvom replicirajući gospodinu ministru napomenuo problem. Sad je još i kolega Babić spomenuo jednu stvar. Da, bilo je 2 + 2, dvije godine plus dvije godine, pa je onda onim zakonom koji je donosila vaša Vlada di ste vi bili ministrica ukinuto to pa je stavljeno tri godine. I sada se nudi tri godine plus tri godine. Meni dan danas nije jasno, pa ću sad još vas pitati o ovoj ulozi kao kolegice u Saboru zašto ste tvrdoglavo ostali na tom stavu od tri godine i niste makar u završnim odredbama htjeli staviti jednu rečenicu da se prethodno izdane građevinske dozvole po onom zakonu u stvari do kraja vode, pa da se mogu produžiti dva plus dva. Jeste li svjesni prateći provedbu zakona koliko je štete napravljeno gubljenjem građevinskih dozvola. Zakon o izvlaštenju, o njemu govorimo. Pa on je promijenjen nakon tog zakona o građenju, isto u vrijeme vaše Vlade i još dodatno zakomplicirao stvari i stvorio dodatne troškove. Mi smo se na lokalnim razinama ubili čuvajući te građevinske dozvole i tražili načine da ih uopće održimo i očuvamo i radeći nove, napravili nove troškove. Jeste svjesni koliku ste štetu i materijalnu i financijsku napravili ukupno u RH u tom dijelu, tom nesmotrenom odlukom što niste omogućili produženje građevinskih dozvola po zakonu po kojem su izdane kako bi čuvali građevinske dozvole za europske projekte. Ja vam mogu vrlo konkretno izreći koliko troškova je nastalo na području grada Križevaca gdje smo ishodili 84 dozvole, još se borimo sa njima. Odgovor na repliku, zastupnica Mrak-Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (HNS)** Kolega Hrg, vi imate tako jednu žustru raspravu, pa dopustite da vas ja podsjetim da uopće nije riječ o građevinskim dozvolama nego potvrdama na glavni projekt koji su neupravni akt. Dakle, u želji da se ubrzaju pojedini postupci, u želji da se nešto pojednostavi u jednom času su umjesto građevinskih dozvola smo imali na snazi građevinske dozvole za zahtjevne objekte, imali smo potvrde na glavni projekt koji su bili neupravni akt. I dakle, mi smo apsolutno imali strašno puno problema sa državne razine da objasnimo vezano uz fondove EU da u Hrvatskoj postoji građevinska dozvola, da u Hrvatskoj postoji potvrda na glavni projekt koji je neupravni akt, koja se mogla produžiti ako se nisu promijenili lokacijski uvjeti, da su se gledale lokacijske dozvole, da se lokacijskim dozvolama definirala faznost. I izmjenom zakona, odnosno zakonom koji je, koji se sada mijenja nije bilo to moguće u smislu tom kome je tada traženo raditi. A zašto je bila građevinska dozvola na tri godine? Jer je cijela ideja Zakona o gradnji bilo, da se građevinska dozvola ishodi u času kad netko nešto misli raditi, a ne da građevinskom dozvolom štiti svoju poziciju u prostoru, da građevinskom dozvolom se štiti eventualno od nekakvih drugih izmjena i nekih drugih stvari. I bila je procjena tada da su te tri godine sasvim dovoljne od časa kada se izda građevinska dozvola da se aplicira i provede postupak vezan uz fondove EU i ono što je bilo potrebno. Zakonom tada isto jednako tako ste klimali glavom, niste htjeli razumjeti da zakonom nije moguće bilo potvrda na glavni projekt koji je bila neupravni akt i koja je bila dve godine da ju nije bilo moguće tom zakonom pretvoriti izdane potvrde u upravni akt i za njih produžiti rok trajanja jer to jednostavno nije bilo moguće jer to je razlika između upravnog i neupravnog akta. Za sudjelovanje u raspravi prijavo se Klub zastupnika SDP-a i u njihovo ime govorit će zastupnik Vedran Babić. Hvala predsjedniče. Poštovani ministre sa suradnicima. Evo pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji. Temeljni zakon o gradnji stupio je na snagu 1. siječnja 2014. godine. Ovim zakonom uređuje se projektiranje, građenje, uporabe održavanje građevina, te provedba upravnih i drugih postupaka vezanih za ovo područje. U materijalima koje smo dobili prvi razlog koji se navodi zbog kojeg je ova izmjena i dopunama zakona danas u raspravi po hitnom postupku jest ta je uočeno da pojedini instituti ovog zakona otežavaju odnosno usporavaju mogućnost početka građenja i izdavanja uporabnih dozvola za više kapitalnih građevina. Konkretno, misli se na obavezu formiranja građevinske čestice u katastru kao uvjeta za mogućnost pristupanja građenja na temelju pravomoćne građevinske dozvole odnosno na nemogućnost izdavanja uporabne dozvole za građevinu za koje u katastru nije formirana građevinska čestica iz opće poznatog razloga sporog rješavanja imovinskopravnih odnosa. I kao što smo u raspravi već čuli nekoliko puta i na odboru matičnom, glavni problem jest oko izvlaštenja. U materijalima, a i u prijedlogu zakona ministre govorimo o Ja bih samo dao jednu sugestiju u smislu toga da evo i u sabornici je dosta čelnika jedinica lokalne samouprave da se slično događa i prilikom izvedbe ishođenja dozvola i prilikom pokušaja gradnje infrastrukturnih objekata koji nisu u nadležnosti države i također dolazi do problema izvlaštenja. Ja iskreno evo sada lagao bih da imam ali možda je isto razlog za još jednu raspravu i eventualnu izmjenu ovoga zakona jel znamo koliko je teško formirati katastarsku česticu za određeni infrastrukturni projekt kako bi se sve moglo privesti od građevinske do uporabne uporabne dozvole. Ono što ste vi sve navodili u prijedlogu zakona, ja ovako mogu načelno dobar dio toga podržati i nadati se stvarno da će zakon bolje funkcionirati jel kao što sam i na odboru iznio primjedbe, iznijeti ću i sad. Prva primjedba na prvom mjestu mi je oko razvrstavanja građevina jer smatram neprihvatljivim da građevine prve kategorije koje su koje su kapitalni projekti, znači recimo Pelješki most ili zračna luka budu u prvoj kategoriji, a u trećoj kategoriji bude nekakva šupa ili garaža, a u drugoj kategoriji su svi ostali objekti. Na neki način tako banaliziramo sam način gradnje i prema zahtjevu … svrstavajući previše građevina u jednu grupu. Po toj logici stvari možda su se mogle napraviti samo dvije grupe, ono što je bitno za državu i ono što nije. Mislim da je bolje bio stari prijedlog. Evo u replici sam se također osvrnuo na dopuštenost ustupanja mislim i stojim i dalje kod toga da sada više uvodimo ovaj subjektivni pristup procjene da li je nešto u skladu sa lokacijskim uvjetima, nije, pravilima struke ili ne, otvara se previše prostora da se ishodi dozvola za objekte koji možda kada netko pogleda tehničku dokumentaciju će utvrditi da se stvarno ne radi o istome, ali će se uhvatiti za lokacijske uvjete pa će takva stvar proći. I definitivno tvrdim da će jako, jako ovisiti o službeniku koji izda dozvolu i koji vodi postupak, tako da ćemo imati situaciju da zbog banalne stvari nećete dobiti uporabnu dozvolu, a na drugom mjestu ćete napraviti čudo i dobit ćete uporabnu dozvolu. Isto tako u zakonu pozivate da se zakon usklađuje sa europskom direktivom kako b se riješila energetska učinkovitost zagrada, također moja primjedba stoji na činjenici da da ste, a to ste obećali i u kampanji da nećete tražiti energetski certifikat za stambene zgrade u kojima se ne stanuje više od četiri mjeseca. Mislim da je to teško utvrditi i da će se mnogi povoditi time da jednostavno ne trebaju taj certifikat. Procjenjujem da to i nije velika obaveza budući da velika većina gotovo svi moraju to ishoditi. A tko ima takav objekt pa neka ishodi onda i za to ako zarađuje na temelju toga. Sviđa mi se činjenica da uvodite pojam izvedbenog projekta, ali kao što sam isto na odboru rekao dajte mogućnost projektantu da u glavnom projektu odredi za što treba izvedbeni projekt. Može se dogoditi stvarno da čovjek piše da za sve živo treba izvedbeni projekt pa evo možda u nekom pravilniku da se odredi za što stvarno treba izvedbeni projekt da ne bi bilo dvojbi u buduće. Ne bi tu dužio ništa previše. U replici sam govorio o produženju važenja građevinske dozvole. Gruntovnica, sada evo upis građevina bez uporabne dozvole opet se malo vraćamo unatrag ali evo imate možda do donošenja zakona vremena promijeniti tu odluku amandmanom. Temeljem ovog svega što ste iznijeli i što se mijenja u zakonu vjerujem da će klub SDP-a podržati vaš prijedlog. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Vedranu Babiću. Imamo dvije replike. Prva se za repliku javila uvažena kolegica Anka Mrak Taritaš. Izvolite.

Ja moram tu još jedanput reći. Dakle prve skupine nema, jer je ta prva skupina vezana uz državni prostorni plan kojeg nema. Treća skupina je ona koja je vezana uz mogućnosti, odnosno pravilnik za zgrade i građevine koje se mogu raditi bez lokacijske i bez građevinske dozvole i ostaje zapravo jedna jedina skupina. I što ja principijelno ako se tako odlučilo Ministarstvo ne vidim tu neki problem. No međutim zašto je bilo podijeljeno na 5 skupina? Bilo je iz jednostavnog razlog što je bilo mogućnosti izdavanja građevinskih dozvola bez posebnih uvjete kada su se ti posebni uvjeti mogli iščitati iz prostornih planova. Mi svi koji dugo se bavimo ovim poslom znamo da ono gdje nam je problem i gdje nam nešto šteka su posebni uvjeti. Posebni uvjeti dugo traju, spori su, vrlo često se ne referiraju na prostorni plan nego kada daju suglasnost na prostorni plan, daju suglasnost na plan a onda uvjetuju nešto drugo. I dopustite da još jedanput s ovog mjesta upozorim ja nekako nastojim upozoravati na neke stvari, nisam onako zlurada pa kažem ja sam vam rekla kada se to desi. Zbog tih posebnih uvjeta uvođenja, dakle za određene skupine, da za sve moraju ići posebni uvjeti. One izmjene zakona koje su vezane uz dodatne obaveze investitora jer je bazični zakon bio da projektant umjesto investitora sve radi, sada smo uveli investitora Hrvatska će pasti na ljestvici Doing Business i o tome trebate voditi računa i dobro to obrazložiti. Hvala. na replici. Odgovor uvaženi kolega Vedran Babić, izvolite. **Babić, Vedran (SDP)** Evo kolegice Mrak-Taritaš ja vam se samo mogu zahvaliti što ste me nadopunili u obrazlaganju i činjenici da je stara kategorizacija, odnosno još u ovom trenutku važeća, bila bolja. Ja sam samo u svojoj raspravi malo banalizirao pa htio, pa rekao da se od 3 mogu napraviti i 2 ali sve što ste rekli stoji, nemamo što nadodati. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Babiću na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Branko Bačić. Izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Babić, ja ne vidim u čemu je problem da se tijekom građenja odstupi od javnog projekta ako se time ne mijenjaju temeljni uvjeti zgrade i ako se ne mijenjaju lokacijski uvjeti. Ono što ste vi prije …/Govornik da sa 3% se može na velikoj zgradi dobiti još 100 kubika, ja mislim da se to treba prevenirati na način da ne bi se izbjegavalo smanjenje primjerice komunalnog doprinosa itd., itd.. To se može jednostavno riješiti kroz ne razumije./… zgrade. To nije nikakav problem i ja ne vidim što bi tu bio problem da se tijekom gradnje utvrdi da nešto treba izmijeniti u projektu i da se, a to ne kažem ne odstupa od temeljnih zahtjeva zgrade i vezano za lokacijske uvjete. A što se tiče, izraziti svoju skepsu zašto ponovno omogućavamo upis zgrade bez uporabne dozvole u zemljišnu knjigu. Ja ne znam zašto i građevinari, arhitekti uporno očekuju od geodeta da ne provode vlastiti zakon. Naime, ako na terenu postoji zgrada izgrađena, mi po zakonu nju moramo evidentirati. To što je ona upisana u zemljišnu knjigu se ne razumije./… da ne posjeduje upravnu dozvolu s time ništa taj vlasnik nije postignuo, osim što je država, što je lokalna samouprava, što je društvo svjesno da tamo postoji neka zgrada bez upravne dozvole i jedino j pravilno da ona bude evidentirana i u katastru zbog ažurnosti stanja na terenu i u katastru i u gruntovnici. A vlasnik time ako nema uporabne dozvole ništa neće, dobiti nikakvo drugo pravo isti mu je položaj kao da i nije upisana u zemljišnu knjigu. Ali mislim da država, društvo mora objekte velike, male evidentirati u svoje dvije temeljne prostorne evidencije. I ne bismo trebali od toga bježati. Mi nju upišimo neka on snosi posljedice kroz inspekciju, kroz sve ono drugo što mora snositi taj isti vlasnik. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Bačiću na replici. Odgovor uvaženi kolega Babić. **Babić, Vedran (SDP)** Hvala. Evo kolega Bačić, dajem vam za pravo u vezi ovog što ste drugo rekli, neka tako bude. Geodet ste, ja sam arhitekt. Dozvoljavam da ste u pravu ali ono prvo što ste mi replicirali, to iz vlastitog iskustva kao projektant u vezi komunikacije sa službenicima koji izdaju građevinske dozvole i uporabne dozvole. Bojim se da se ljudima daje previše prostora da odlučuju što je u skladu sa lokacijskim uvjetima, što nije. Uvjeren sam da ćemo imati slučajeve da će jedan službenik za malu stvar investitora bilo koga, možemo komotno reći zezati dok će na drugom mjestu prolaziti sve živo. Vjerujte mi da je tako. Znam da kada sam radio projektu dokumentaciju da sam morao znati kako treba izgledati projektna dokumentacija za Daruvar, kako za Bjelovar, kako za Garešnicu zato što su različito tumačili iste stvari. Evo samo otvaram raspravu da razmišljamo i o tome a nećemo imati nikakav element da procijenimo da li je službenik bio u pravu ili ne. Ili ćemo imati ne znam. Evo hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Babiću na odgovoru na repliku. Prelazimo na sljedeću raspravu u ime Kluba zastupnika HSS-a, uvaženi kolega Davor Vlaović. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi ministre, državni tajnici, kolegice i kolege. U ime Kluba HSS-a, smo također se javili za ovu raspravu jer smatramo da ovo područje kada je riječ o građenju, građevinskom sektoru a i usklađivanje sa Europskom unijom je vrlo bitno i svi se zalažemo za to da se to područje uredi, kroz zakonodavni okvir da se olakša investitorima ulazak u investiciju i da se jedinicama lokalne i regionalne samouprave pomogne u kvalitetnoj pripremi akata koji će omogućiti privlačenje investicija u njihovo područje. I s druge strane, naravno da smo zainteresirani da što više investicija privučemo u RH i stoga evo pozdravljamo da se ovim zakonom to htijenje iskazuje i da se na taj način želi pokazati Hrvatska kao pogodno područje za investiranje i da se može ubrzati donošenje akata, upis građevina ali i da se s tim izazivaju i određeni problemi koje evo i u ovoj raspravi tražimo pojašnjenja. Jer kroz javnu raspravu koja je provedena bilo je niz upita, prijedloga za izmjene. Neki su vršeni, neki nisu. Neki su ovdje već spomenuti. Ja ću neke i ponoviti. Ali evo ukratko mišljenje je udruge gradova da se nepotrebno postrožuju uvjeti izdavanja akata za građevine koje imaju samo uvjete priključenja, dakle za individualne stambene zgrade. Ova primjedba se odnosi na članak 2. na razvrstavanje građevina, na članak 16. stručni nadzor itd. I također u članku 4. već je spomenuto da i mi predlažemo preciznije definirati čime su utvrđeni lokacijski uvjeti, usklađenost s kojim se ne smije mijenjati prostornog uređenja ili s projektom preciznije odrediti koje su odstupanja s obzirom na glavni projekt dozvoljena. Neodređenost u ovom smislu što je to odstupanje po pravilima struka omogućit će različita tumačenja, te neujednačenost prakse će posebno štetno i nedopustivo. Mi imamo tu i konkretan primjer. I u postojećem zakonu je dozvoljeno odstupanje 3% od te 30 cm, s time se ne utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva što predstavlja dosta nejasan i rastezljiv pojam, mada je iz dosadašnjih 3% vrlo upitan normativ. Stoga Stoga je naš prijedlog da se prilikom građenja građevine dopušteno odstupanje u odnosu na glavni projekt do, odnosno 0,30 m, 30 cm u pogledu svih vanjskih dimenzija. Znači visina, širina, dubina a odstupanje od pravca građenja, odnosno od međe 0,05 m. Ja mislim da bi takvim preciznim normiranjem izbjegli sva ona različita tumačenja na terenu i probleme u praksi. Također je evo od investitora i pitanje vezano uz članak 22. Javno-pravno tijelo dužno je na zahtjev investitora izdati potvrdu glavnog projekta koji je izrađen u skladu sa posebnim uvjetima u roku od 15 dana od dana primitka urednog zahtjeva. Pitanje je zašto moraju biti posebni uvjeti, jer po nama treba biti dovoljno da je glavni projekt izgrađen u skladu sa posebnim propisom. Jer svaki dan odgode za određenu investiciju je gubitak u businessu i na taj način veće investitore tjeramo u druge administrativno atraktivnije destinacije. Također kada je riječ o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji članak 23. vezano za energetske certifikate zgrada već je i ovdje spomenuto ova odredba da ne treba energetski certifikat za objekte, odnosno za apartmane koji se koriste do 4 mjeseca u godini. Smatramo da je to potrebno preciznije urediti pogotovo što se oni koriste u onom i to i nije u skladu sa Direktivom EU 201131/EU jer tim terminima kad se apartmani najviše i koriste potrošnja energije je iznad 25% očekivane potrošnje kod cjelogodišnjeg korištenja. I tu ne postižemo one efekte energetske učinkovitosti i na taj način teško će i lokalna i regionalna samouprava i nadležna tijela kontrolirati tko je, kada i koliko koristio te apartmane i na taj način, na određen stvaramo pravnu nesigurnost i stvaramo i tim vlasnicima objekata problem u funkcioniranju, da mora iznalaziti modele kako da zaobiđu, da mora ishoditi građevinski odnosno energetski certifikat. A mislim da bi i njima bilo korisno da znaju koliko energije troše, da li moraju nešto još investirati da bi se prilagodili zakonu i da na taj način svi zajedno utječemo na smanjenje emisija CO2, prostor i zagrijavanjem atmosfere. I bitno je ovdje spomenuti iako nije u ovom zakonu se išlo se u izmjene, ali često je primjedba od naših obrtnika koji imaju građevinske obrte jer je zakonom njima obveza da moraju imati zaposlenog inženjera građevine, odnosno građevinskog tehničara sa 9 godina radnog iskustva. Bila je i rasprava i sa predsjednicima iz Obrtničke komore 6700 je obrta u Republici Hrvatskoj koji se ovim bave poslom, businessom i nisu fizički u mogućnosti ni financijski se prilagoditi ovome. Jer ni nemate na Zavodu za zapošljavanje toliko građevinskih inženjera i građevinskih tehničara, niti oni mogu kroz svoj obim posla i one efekte koje postižu zaposliti inženjera. I mislim da bi se to moglo riješiti ugovorom o djelu ili ugovorom o poslovno-tehničkoj suradnji kao što je bilo i prije riješeno. I mislim da u tom pravcu ovaj zakon treba mijenjati ako nam je cilj dići građevinski sektor, a znamo da puno tih obrtnika pogotovo u manjim sredinama nema tamo velikih investicija. Oni rade obiteljske kuće i neke pomoćne objekte i da bi zato morao imati građevinskog inženjera ili ili građevinskog tehničara. Ja razumijem da treba forsirati struku, ali da i struka mora shvatiti da na terenu nema toliko novca da bi se to moglo financijski njima isplatiti. I zbog toga neki zatvaraju obrte, rade na crno i nismo postigli konačne efekte. Evo i mislim da ako se ovo još doradi da bi onda mogli i podržati zakon. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Kolega me je potaknuo na repliku jer je u uvodnom dijelu izlaganja rekao nešto što mislim da treba ponavljati. Dakle, mi se svi deklarativno u ovoj sabornici bez obzira koje strane sabornice sjedili zalažemo i mislimo da trebamo pojednostaviti postupak izdavanja dozvola. Mislimo da treba to biti puno jednostavnije, ekspeditivnije i sve ostalo. Znate često čovjek ima onu neku naknadnu pamet. Ja neću reći da ja imam sad naknadnu pamet, ali apsolutno sam sigurna u jednu činjenicu, a to je da utjecaj referenata na izdavanje građevinskih dozvola se mora smanjiti minimalno, to znači oni moraju imati samo popis imaš, imaš, nemaš, nemaš jer se tu otvara veliki prostor. Ja mislim da u budućnosti ministarstvo uopće ne treba izdavati dozvole nego se dozvole trebaju izdavati na terenu tamo gdje se stvari dešavaju. Ministarstvo treba izdavati samo za neke specijalne stvari, nekakve velike državne projekte. I treća stvar je problem posebnih uvjeta. '86. godine je u naše zakonodavstvo uvedeno pojam posebnih uvjeta. Od '86. godine pa do danas, sami možemo izračunati da je to 31 godina, mi se s tim posebnim uvjetima mučimo. I umjesto da ih smanjimo da ih nekako probamo se sa svim drugim resorima dogovoriti, mi ih svaki puta imamo sve više i više. Pa pogledajte malo neke zahtjevne situacije tih posebnih uvjeta ima 20 ima 30, ali poseban uvjet je uvjet koji netko posebno definira vezano uz specifičnost zahvata. Poseban uvjet kojim neko kaže spojit će se na kanalizaciju tu ili vodovod tu, nije poseban uvjet, to je tehnički uvjet koji se direktno rješava. I zato nije dobro i zato smo naglašavali da nije dobro to smanjivanje skupine jer mi i dalje smo sada za sve zgrade utvrdili izdavanje posebnih Hvala. potpredsjedniče. Kolegice Anka Mrak Taritaš hvala na vašoj replici. Prvo sam i iz tih razloga ukazao na problem čestog mijenjanja zakona prigovor od svih investitora je da smo prenormirana država, da često mijenjamo zakonodavni okvir i da se ne zna koje tijelo je za što nadležno i to stvarno na terenu izaziva neizvjesnost i kod investitora to da idu u neke druge destinacije u neke druge države gdje je to jednostavnije. I slažem se s vama da treba to približiti dole i da se sve rješava u onoj onoj jedinici lokalne i regionalne samouprave gdje se investicija i događa. Ali onda treba reći da ti ljudi marljivo rade, da su zatrpani poslom još postupaka legalizacije nelegalno izgrađenih građevina do ishođenja i izdavanja novih potvrda glavnih projekata odnosno građevinskih dozvola, da su podkapacitirani i da treba istaknuti je regionalna samouprava preuzela te poslove od državne uprave i djelatnike, da je izostalo financiranje od strane države i nadležnog ministarstva prema jedinicama regionalne samouprave i da su tu konkretno županije u velikom problemu zbog svojih fiskalnih kapaciteta i mislim da bi na to Hvala vam imamo malo ljudi, da puno rade, da su često prozivani da su neaktivni, a oni s druge strane nemaju ni dovoljno radnih stolova i kompjutera, a županije to nisu same u mogućnosti riješiti. Hvala Zahvaljujem uvaženom kolegi Vlaoviću na odgovoru. Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika MOST-a Nezavisnih lista uvaženi kolega Tomislav Panenić. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Danas ja bi rekao opet imamo Zakon o gradnji jel sigurno moramo konstatirati da upravo ta jedna pravna nesigurnost koja proizilazi iz vrlo čestih izmjena zakona, ako sam dobro popratio ovo je već od '92. neka sedma i mislim da je to, ja pozdravljam napore i obrazložit ću i stvarno pozitivne efekte ove izmjene. Ali jednom bismo morali napraviti konsenzus što su to pozitivne izmjene. Na neki način vidim da otvaraju se pitanja sada i promjene nečega što je 2014. bila pozitivna promjena, sada se pokazalo negativno u praksi, a morali bi otkloniti upravo tu pravnu i time pomoći i investitorima koji žele investirati da se lakše snalaze. Jel imamo svaku promjenu koja ona uvjete i određenu vrstu potrebe za edukacijom, edukacijom i investitora i projektanata i svih uključenih u postupku i naravno i onih službenika koji sudjeluju u izdavanju građevinskih dozvola. dozvola. I to opterećuje sustav i mislim da bismo jednom trebali napraviti taj konsenzus da li je sada ovo jedna konačna varijanta pa da će možda neke manje izmjene koje neće narušavati prava investitora. Imao sam i osobno jedan slučaj gdje su me upravo na to upozoravali, došlo je do promjene zakonske regulative i investitor on se osjećao s obzirom da je po starome zakonu dobio građevinsku dozvolu, osjećao se pozvanim da koristi naravno pogodnosti iz onoga vremena kada mu je izdana dozvola, ali s time da je ono što je unaprijedilo sustav i u novom zakonu da mu i to bude omogućeno, međutim nije tako. Znači možeš praktično po onome vremenu kada je izdano postupati. Imamo tu određene nedoumice koje bismo trebali jasnije utvrditi. U ovome zakonu ja bih kroz tri cjeline govorio, jedno je gradnja, gradnja, ja ću je nazvati sada razgradnja pa ću je objasniti i treće je mogućnost manipulacije i određenih korupcija koje se pojavljuju. Što se tiče same gradnje, ja izrazito s obzirom i na praksu koju sam imao pozdravljam produljenje roka za građevinsku dozvolu, znači trajnost građevinske dozvole tri plus tri. Izneseno je ovdje da je možda šest godina puno, ali zašto je puno, ja se slažem mijenjaju se i materijali konstrukciji, možda neki elementi, ali da li smo mi osnažili naše nadzorne inženjere, da li smo im dali prostora da oni te inovacije koje su pozitivne, koje ne narušavaju bitne sastavnice nekoga projekta mogu svojom odlukom izmijeniti i da to kasnije na tehničkom pregledu bude prihvatljivo. Oni bi trebali jednostavno to elaborirati i ja ne vidim promjenu ako imamo takav rok za uporabu građevinske dozvole i dođe do neke promjene da nadzorni inženjer ne može izvršiti. Osobno evo u Njemačkoj sam upravo vidio to da je nadzorni inženjer postaje na gradilištu ne vlasnik, ne investitor nego nadzorni inženjer je taj koji upravlja svim radovima i na kraju stoji iza svega onoga što se na samoj građevini događa. Mislim da će ovo pomoći svim, prvenstveno lokalnim samoupravama i drugim javnim investitorima, čak i ovima privatnima koji idu na fondove. Jer što nam se događalo, imali smo najave ne znam 2011., 2012. idu vam fondovi, biti će mjere ruralnog razvoja, u ono vrijeme bili su IPARD, IPA, neki drugi izvori financiranja i bilo je decidirano rečeno, imati ćemo do tog i toga roka mogućnost prijave. Što se događa? Netko nije isprogramirao, netko nije odradio svoj posao i ti rokovi nisu možda u te dvije godine nego se pomjeri za još jedno 2, 3 godine. Imamo situaciju netko je bio brz, izmijenio je prostorno plansku dokumentaciju, napravio je projektnu dokumentaciju, ishodio građevinsku dozvolu. I prođe 3 godine, dok je trepnuo, nije otvoren niti jedan jedini natječaj. Evo kod mene u općini smo imali upravo tu situaciju, nije bila mogćnost niti jedna da prijavimo građevinu, istekne građevinska dozvola. Tko snosi odgovornost? investitor koji je na osnovi informacija koje je dobio i s onim što je krenuo opravdano vjerovao da će on svoju investiciju makar moći prijaviti prema takvom jednom fondu. Nitko ne garantira da će uspjeti ali makar mu dajemo priliku nismo dali priliku. Ja zato pozdravljam i ubrzavanje svih procedura i stavljanje sve većega broja fondova na raspolaganje da se jednostavno iskoriste građevinske dozvole. Ono što bih ja isto se osvrnuo a to je oko izdavanja i procedura, vidimo negdje postoje možda i što je dobro i takmičenja, tko će brže izdati građevinsku dozvolu a svi smo svjesni ako je kompletirana dokumentacija, može biti možda i u jednom danu. Ali što znači kompletirati dokumentaciju? Nekad ta upravo pravna neizvjesnost dovodi do težine u komunikaciji i onda dođe on do referenata koji možda nisu ažurni. Pa se često dogodi, neki referent ode na godišnji odmor, onaj drugi nije preuzeo. se pitam koliko puta je stegovni postupak za spore referente primijenjen u stvarnosti, mi ga imamo ali ja još nisam nigdje čuo da je netko stegovno odgovarao radi toga što je osporio neku investiciju i doveo do zastoja. Izrazito pozdravljam i upravo ovu odredbu vezano za linijske objekte na velikom broju čestica i za strateške projekte jer bez toga, mislim da sami sebe ograničavamo pogotovo u toj ključnoj infrastrukturi i ovo je jedan veliki pomak. Upozorio bih na jednu stavku koja je bila na javnoj raspravi a to je oko promjene imena i tvrtke. Mislim da biste trebali tu razmisliti da ta promjena imena investitora ili tvrtke investitora ne bi trebala predstavljati za osnovu u zastoju radovima. Ja znam da je obveza 15 dana a naravno da tu, nije to samo preuzimanje nego nekad je puno kompleksnije preuzimanje od možda toga projekta koji se provodi pa dok se to ne izvrši mi praktično investiciju koja je u toku zaustavljamo administrativno, zapravo prijetimo sankcijama dok se ne izvrši trebamo se koncentrirati na investiciju a ne na samoga investitora. I tu bih ja evo dao opasku da još predlagatelj razmisli o tome da li je moguće u tom smjeru, znači vlasništvo nad projektom odvojiti od samoga projekta. Kod onog što sam naveo pod razgradnja, to vam je situacija svih ruralnih područja. Nažalost ovaj zakon, iskreno evo u području Vukovarsko-srijemske županije a vjerujem i u drugim nekim ruralnim područjima neće značajno promijeniti stanje jer gradnja se ne događa. Ili vrlo zapravo iznimno, rijetko ljudi kreću u investiciju gdje imaju neke rokove, trebali bi završiti projekte u određenom vremenu, trebali bi ne znam doći do fasade npr. na obiteljskoj kući u određenom kratkom vremenu a uz ovakvu ekonomsku situaciju uz ograničena sredstva to izaziva nesigurnost. A kada pogledamo da objekti koji su novije gradnje, pa recimo čak iz obnove. Sada imamo slučajeve, prodaju se u vrijednosti o 5 tisuća eura. Sad zamislite kupite kuću na placu, uredna, temeljna jedna gradnja i to netko plati 3 do 5 tisuća eura. Mislim mi onda govorimo o jednom strukturnom problemu kojega ovaj zakon ne može puno promijeniti, ali generalno ako još otežavamo uvjete gradnje onda se u takvim područjima neće gradnja uopće događati. A s druge strane ja bih se osvrnuo na jednu stavku koju nisam vidio ovdje da je izmijenjena a to je uklanjanje građevina koje su opasne za okruženje u kojem se nalaze. U silnoj depopulaciji imamo brojne građevine koje su ostale napuštene. Prvenstveno su problematične starije kuće koje vremenom krovišta prokišnjavaju, dođe do urušavanja, padaju na pločnike, izlaz, trebao bi ih komunalni redar uz silnu dokumentaciju ili inspekcija. Ali to je jedna vrlo zahtjevna operacija koja po jednom objektu, takve ne znam obiteljske kuće, imam primjer iz susjedne jedne općine koštala 50 tisuća kuna sa uklanjanjem. Ja, kod mene u općini imam vjerojatno negdje oko stotinjak objekata koji su spremni za uklanjanje gdje bi vlasnici kojih nema, koji bi samo da se to na neki način, ne žele ni oni da dođe do ugroze, mi ih ne možemo prisiliti a svi negoduju oko toga, znači to bi koštalo 5 milijuna kuna. Mislim da morati ćemo biti efikasniji u rješavanju takvih problema jer izrada cijelog elaborata sa svim tim sastavnicima, angažiranje specijaliziranih tvrtki i odvajanje otpada to će nas dovesti u situaciju da ćemo imati puna naselja, ruševina s kojima nećemo imati rješenje i to stvara jednu i ružnu sliku i zapravo ne daje optimizam netko tko bi se naselio na takvom području. Pa evo, ja predlažem da se razmisli o mogućem pojednostavljenju procedure da bi se moglo doskočiti tome. E sada bih na onu treću kategoriju, to je oko mogućih manipulacija i zapravo zlouporaba ovoga zakona. Imali smo primjer kada je grad Zagreb, znači investicija koja se događala na Britanskom trgu, netko je utvrdio da građevinska dozvola nije uopće ishođena i da radovi traju i trajali su više od mjesec dana a nema građevinske dozvole. I na kraju komentar je bio, da to je ljudska pogreška. Mislim koji mi imamo sustav ako je to jedna ljudska pogreška. Ja bih rekao da je tu niz ljudskih pogreški a kada se spoji niz onda to više ne bi spadalo u kategoriju pogreške nego je to u kategoriji osmišljenog pristupa da se nešto radi bez građevinske dozvole. Onda nakon toga kad je reagirala javnost onda se to rješava na vrat, na nos. Evo pratio sam komentar i ministarstva, na žalost ishodili u kratkom vremenu. Prekršajni sudovi i onako su preopterećeni. Više ne smatraju da je potrebno tu provoditi određene sankcije. I što je poruka? Možete krenuti graditi bez građevinske dozvole? To, tako ako vas ne uhvate vi ste uspjeli i vratit ćemo se, evo imat ćemo temu legalizacije. Napraviš nešto bez građevinske dozvole, nije nitko primijetio i to tako ostane i što onda? Drugo bih se osvrnuo na upravo to se veže je to izdavanje, koja su nadležna tijela? Jer nekada kada autonomno izdaje ne znam jedinica lokalne samouprave, grad neki samom sebi građevinsku dozvolu, onda možemo upravo tu otvoriti taj prostor za manipulaciju. Ja bih upravo u tome segmentu rekao da tu bi se morale nadležnosti promijeniti, da ne može netko sam sebi izdavati građevinsku dozvolu, jer onda otvara prostor da si uštimava uvjete i provedbu cijelog toga akta onako kako mu odgovara. I onda se događaju ovakvi slučajevi. Ja bih isto tako, evo vezano i za Ministarstvo graditeljstva i čuo sam i dobar prijedlog, a to je da se Ministarstvu graditeljstva izuzme od izdavanja građevinskih dozvola koliko god je maksimalno moguće, a pogotovo ako pogledamo problematiku vjetroelektrana koje smo imali, gdje ako pogledate sporne projekte, građevinske dozvole izdane u kolovozu ili u ljeto 2013. i sve ostalo je završeno do kraja 2013. Mislim stvarno jedna neugodna situacija kad se vidi koji je to učinak tih vjetroelektrana na cijeli sustav, na cijenu struje. Onda nakon toga netko treba se pravdati. Ja mislim da ipak treba to spustiti na razinu gdje odgovornost će se moći i sa strane ministarstva prozivati zašto je nešto učinjeno. Ovako dođemo do jedne situacije gdje bi opravdano se pitalo zašto je došlo do ubrzavanja izdavanja građevinske dozvole. Ali kad pročitate u elaboratu tih vjetroelektrana kaže: „Mi zahtijevamo da ministarstvo u roku 30 dana izda građevinsku dozvolu.“. Opravdan zahtjev, ali kad pogledamo sve što je bilo dalje, onda vidimo zapravo da je to jedna osmišljena bila aktivnost koja je dovela do ogromne štete za hrvatski narod. I još bih na jedan momenat, odnosi se na Pravilnik o jednostavnim građevinama i sporne antenske sustave koji postavljaju se bez građevinske dozvole. Kad nema građevinske dozvole nema više uvida javnosti. I od svih tih spornih jednostavnih građevina koje se spominju mislim da je ovo ključna i nju bi, ja bih ipak rekao da treba izuzeti sa toga popisa i vratiti nazad pod izdavanje građevinske dozvole bez što je možda jednostavnija. Ali vidimo da stvara ogromne probleme u percepciji javnosti pogotovo onih koji su u blizini takvih stupova. I to je nešto što je u ovome Pravilniku išlo se možda za pojednostavljenjem, ali stvorilo brojne probleme. Kod Pravilnika o jednostavnim građevinama koje se naslanja na ovaj zakon, evo ja ću zamoliti isto tako da vodite računa, da nama dođu investitori iz inozemstva i oni stvarno, to je, znamo i u Austriji je tako, jednostavno građevine mogu i sami krenuti graditi, ne mora biti ovlašteni graditelj, ne mogu izvoditi radove tipa elektro energetskih nekih radova koje moraju imati ovlašteno. Ali imaju, naprave projekt, odnesu ga na odobrenje da se vidi da je to u skladu sa minimalnim normama, izvedu radove. To su jednostavni objekti, to su objekti koji životno im nešto da riješe uz pomoć ne znam rodbine, prijatelja. I onda dođu kod nas i za takvu najjednostavniju građevinu oni moraju ishoditi praktično cijeli niz odobrenja, ugovarati ovlaštene građevinare, nadzore i što već ne bude sve. I njima je to jedna ja ja bih rekao od činjenica koja nama ne ide na ruku pogotovo kad govorimo upravo nama kao destinaciji za poboljšanje poslovnih uvjeta. Hvala lijepo. Mi podržavamo u ime kluba, evo podržat ćemo ovaj zakon. Zahvaljujem uvaženom kolegi Paneniću na ovoj raspravi. Imamo dvije replike. Za prvu repliku se javio uvaženi kolega Miro Bulj. Izvolite. **Bulj, Kolega Paneniću, dobro ste kazali za na ovim rubnim područjima, tj. u nerazvijenim krajevima i na žalost imamo sve više i više ruševina starih zgrada koje su nekada bile škole ili obiteljskih kuća koje su napuštene i jednostavno to je jedan ogroman problem na koje ministarstvo bi moralo reagirati. Spomenuli ste jednu vrlo bitnu stvar, pa tako da se baš ništa ne gradi. Grade se vjetroelektrane koje će građani dobro platiti tim krajevima, koje je donijela Vlada na čelu sa ministrom Vrdoljak. To je …/Govornik se ne razumije./… a druga je i stupovi za bazne stanice, antenski stupovi koji ste dobro pogodili. Znači, 2009. godine je ukinuta ukinuta građevinska dozvola, tako da naši građani nemaju ista prava kao što imaju u EU. Znači, svi su se ovdje pozivali na EU, a mi smo tada izuzeli našim građanima pravo da sudjeluju u, znači tome dijelu gdje bi im morali davati nekakve suglasnosti kao i lokalna samouprava. Jednostavno bazne stanice, tj. te atenske stupove stavljaju, primjera ja ću reći u svome Sinju, …/Govornik se ne razumije./… naselju gdje im god padne na pamet. Sa izmjenom dvije točke u pravilniku, to je mogla i bivša Vlada i one prethodne koje su to napravile, taj bi se problem riješio jer bi u izmjene Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima bazne stanice bi bile ubačene, u biti dobile bi, imali bi građani pravo kao i za sve druge isto pravo. Međutim, to je se pogodovalo. Zato je i Hrvatska u EU jedna od najkorumpiranijih država, zbog toga šta ti tele operateri se bahate, a lokalna samouprava nema ništa iz toga, jer nema ni komunalne nikakve naknade i jednostavno na taj način ne može više funkcionirati. Zbog toga sam i kazao da imam pripremljen prijedlog, evo i u ime MOST-a ste kazali koji ću u pojedinačnoj raspravi dati, ministru osobno uručiti. Hvala lijepa. Zahvaljujem uvaženom kolegi Bulju na replici. Odgovor uvaženi kolega Panenić, izvolite. **Panenić, Tomislav (MOST)** Poštovani kolega Bulj, naravno da je vrlo neugodno biti čelnik lokalne samouprave u kojoj se može dogoditi da crijep sa takve ruševne kuće nekom padne na glavu i onda se traži odgovornost, pogotovo u manjim sredinama. Uvijek je odgovoran čelnik, načelnik, gradonačelnik i tu nema izuzeća i radi toga i obaveza ljudi koji jesu na tim funkcijama i koje su možda i bili da upozore upravo na ovakve odredbe i otežanu situaciju tisuća kuna da bi se uklonio jedan objekt. Kada imate situaciju da su stotine objekata je jednostavno nemoguća misija. Znači tu bi se moralo konzistentno tome pristupiti jer to javnost traži. Znači svako upozorava i roditelj za svoje dijete koji prolazi tamo oni dolaze i traže rješenja, a mi budemo skučeni. A imamo puno lokalnih samouprava, nemaju niti komunalnog redara i onda ta igra građevinski inspektor, šta oni žele, oni vraćaju opet na općinu i to uzima vrijeme, a ne rješava problematiku. Ali kažem javnost upozorava, upozorava upravo i na antenske stupove kao takve jer oni negdje ne žele, negdje i žele, negdje žele možda sa nekim odmakom da im ne bude pod nosom. Jer često se javljaju ljudi koji kažu pogledam kroz balkon i doslovno vidim antenski stup. Prema tome, to nije samo da i utjecaj na zdravlje nego isto tako i na estetiku prostora i jedan javni uvid bi puno više dao da oni koji predlažu budu detaljniji oko toga gdje će to staviti jel znaju da su pod prismotrom javnosti, a javnost bi dala onda svoj sud. A oko vjetroelektrana mislim da je sud već dan i da je stvarno borba da se neutralizira cijelo stanje koje se dogodilo i da se proba riješiti ta problematika, a da na kraju najmanje snose štetu upravo naši krajnji potrošači. Hvala lijepo. Zahvaljujem uvaženom kolegi Paneniću na odgovoru. Sljedeća replika uvaženi kolega Vedran Babić. Izvolite. **Babić, Vedran (SDP)** Kolega Panenić, evo ja sam pozorno slušao što ste govorili. Oko jedne stvari se ne mogu nikako složiti, usporedili ste situaciju u Njemačkoj konkretno na nadzornog inženjera o kojem ste pretpostavili da mu treba omogućiti da upravlja izvođenjem cijelog projekta, aludirajući na to da ako treba da se izmjene materijali i slično. To nije dobro iz jedne činjenice, ako razmišljamo koje su zadaće sada nadzornog inženjera na prvom mjestu da gleda da je tehnička dokumentacija u skladu sa zakonima i ostalim propisima, da se radovi izvode po građevinskoj dozvoli po istoj dokumentaciji, da pazi na odnos projektanta i ne izvođača investitora i obratno, mislim da bi malo veće uplitanje nadzornog inženjera moglo dovesti do narušenih autorskih prava i sličnih situacija. Isto tako kada ste govorili o tome o produžetku postojeće građevinske dozvole, ja mogu samo upozoriti da kao što je kolegica Mrak Taritaš govorila, dozvola tri plus tri stvarno može dovesti do činjenice da su osim što se mijenjaju prostorni planovi mijenjaju se i određeni propisi koji se odnose na građevinske objekte. Konkretno ja vam mogu reći u mom gradu Daruvaru napravili smo dokumentaciju za izgradnju dječjeg vrtića, dozvola je važila, ali su se u međuvremenu izmijenili propisi, izmijenili propisi, uvjeti koje dječji vrtići moraju imati. Više nisi mogao imati grupu od 30 djece nego od 20 ili 25 i definitivno pristup da ideš prvo raditi projekte, pa čekaj šta će biti u Europi, mislim da nije dobar. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Babiću na replici. Odgovor uvaženi kolega Panenić. Izvolite. **Panenić, Tomislav (MOST)** Evo hvala lijepo na dvije opaske, ja bih rekao i dva problema koji se pojavio. Prvo je da smo birokrate, znači kako smo jednom utvrdili nemojmo ništa mijenjati i to nas i otežava. Dal je to u tri godine ili u šest godina, a s obzirom da drugi problem koji se tu pojavljuje često mijenjamo propise, onda dolazimo u takvu situaciju radi toga. Česta izmjena zakona koja ne ostavlja prostora za prilagodbu postojećih projekata onda nas dovodi do toga apsurda da jednostavno nešto što smo uložili novac, projektiranje, ishođenje dozvola ne vrijedi više. moramo voditi računa da takve promjene zakona moraju biti postupne i radi toga je možda i nadzorni inženjer koji bi morao snositi puno veću odgovornost u našem sustavu njega bi trebalo ja bi rekao i podignuti da on ne bude samo izvršilac zakona nego da isto tako bude suradnik koji će omogućiti da se projekt realizira i da moguće nedostatke koji su na kraju budu u svakom projektu može mijenjati i iza toga stojati. I naravno ako ima određenu odgovornost onda će on voditi brigu da to ne bude izvan okvira zakona ili izvan okvira prakse koja se provodi. Hvala lijepa. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Paneniću na odgovoru. Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a uvaženi kolega Branko Bačić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine ministre, državna tajnice, pomoćniče ministra,

Prije nego što kažem nekoliko riječi o samome zakonu i ministar je, a i tijekom rasprave tijekom jutra već je iznesen glavni razlog zbog čega se ide u izmjenu Zakona o gradnji, ali je uz tu temeljni zahtjev koji je naložio na određeni način i traži izmjenu zakona uvršteno još nekoliko odredaba i promjena postojećeg Zakona o gradnji koje su kao što i sami ministre vidite i među nama zastupnicima izazvalo određene dvojbe odnosno otvaraju doista potrebu još promišljanja o Zakonu o gradnji. Pa možda u nekom bližem vremenu da se otvori upravo rasprava i o nekim drugim odredbama samoga Zakona o gradnji. Dakle i rekao sam da ćemo podržati ovaj zakon prije svega što se slažemo da je potrebno u Hrvatskoj ubrzati donošenje odnosno realizaciju važnih strateških projekata koje su od općeg i nacionalnog interesa neovisno o tome što su sada konkretni projekti pred nama a koji su doista vrlo visoke vrijednosti i značaja dijelom i u prometnoj infrastrukturi. Pa onda nemamo razloga da se sa tim zakonom na ovakav način ne ide. No ono što pri tome treba reći da ovaj zakon a i još više zakon i o tome ću nešto reći o strateškim investicijskim projektima na određeni način predstavlja priznanje državi odnosno njenu kapitulaciju u rješavanju sa brojnim izazovima koje ima državna administracija kada mora realizirati važne projekte. Govorio sam u ime kluba, odnosno u pojedinačnoj raspravi kada je ovaj Sabor donosio Zakon o strateškim investicijskim projektima. Da taj zakon neće napraviti ništa. Zašto? Zato što koliko god vi ubrzavali i nalagali državnim službenicima da nešto riješe u roku od 8 dana, da nešto riješe u roku 15 dana, da brzo promptno reagiraju, oni ne mogu napraviti nešto što se kosi, što je u suprotnosti sa izvornim zakonima. I ovo je sada dokaz, da, naime mi ne možemo koliko god proglasili pojedini projekt strateškim investicijskim projektom ne možemo ne poštivati Zakon o izvlaštenju. I kroz tu proceduru službenik koji radi, državni službenik koji radi na tom zakonu koliko god taj zakon bio u prioritetu, odnosno taj projekt, ta građevina bila u prioritetu on ne može postupati suprotno zakonu i nešto napraviti što njegov osnovni zakon po kojemu donosi rješenje prijeći. I to sam tada govorio da Zakon o strateškim investicijskim projektima ništa neće, ništa neće riješiti nego da treba riješiti svaki pojedini zakon, bio on zakon o pomorskom dobru, bio Zakon o gradnji, bio Zakon o šumama, bio Zakon o katastarskoj izmjeri, odnosno geodetskoj izmjeri i katastru nekretnina, bilo zakon o vodama, dakle bilo koji drugi zakon, vi morate u njemu pronaći barijere administracije koje će omogućiti protočnost a ne općim velikim Zakonom o strateškim investicijskim projektima kojim ćemo mi priznati da je neka investicija važna, vrijedna ali ćemo na tome i ostati. A sve ono, one procedure koje slijede ne mogu se ubrzati, odnosno možda se mogu ubrzati ali ne mogu mijenjati izvorni zakon. Na taj način smo mi sada potvrdili da koliko god nam je neka investicija vrijedna, mi smo rekli dok se taj zakon i to izvlaštenje koje se na tom zakonu ne provede mi ćemo izdati građevinsku dozvolu iako nas razum, struka uči da mora biti jedinstvena građevinska čestica, da na njoj mora biti upisa investitor i da je to jedini pravi način kako možemo ulaziti u realizaciju projekata u RH. Dakle s jedne strane taj zakon ništa nije polučio a s druge strane potreba da konačno shvatimo da ćemo stalno biti u ovom raskoraku između potreba i zakona koji nas koče dok ne riješimo konačno novu državnu geodetsku izmjeru, novi katastar nekretnina i novu zemljišnu knjigu. Kada shvatimo da nam je to preduvjet svih mogućih investicija onda možemo govoriti o brzom, realizaciji projekta i onome što smo rekli da je Hrvatska visoko dignuta na listi Doing Businessa, nećemo riješiti prije toga. Pretpostavka investiranja u Hrvatskoj, bez obzira tko bio investitor, bila država, bila lokalna samouprava, bilo privatna osoba sređeni imovinski-pravni odnosi na svim nekretninama, to je prva pretpostavka. Druga, donošenje kompletne prostorno-planske dokumentacije bilo na razini države, bilo na razini županije, bilo na razini jedinice lokalne samouprave. I treća brza procedura ishođenja građevinskih dozvola. To su pretpostavke svi zakoni o kojima mi govorimo o strateškim investicijskim projektima, sve priče padaju u vodu, sudaraju se sa tri temeljna zahtjeva da bismo nešto u državi ubrzali. I dok to ne shvatimo mi nećemo napraviti ništa do li kažem kapitulacije pred činjenicom da moramo brzo realizirati, izdati upravnu dozvolu za neki objekt, prevažni objekt u kojega smo uložili jako puno a s druge strane ne možemo. I zbog toga ćemo mi u klubu podržati da se izda građevinska dozvola prije formiranja jedinstvene građevinske parcele pogotovo kada se radi o linijskim objektima primjerice Pelješkom mostu koji je dug 18km, parcela duga 18 km na koju ima preko tisuće, ne znam koliko tisuća parcela, na kojima su upisani ljudi koji su davno umrli, koji su nepoznati, koji žive u prekooceanskim zemljama i iz tog razloga je teško onda kroz postupak izvlaštenja to brzo realizirati i uknjižiti RH ili Hrvatske ceste kao investitora na 18 tisuća na 18 tisuća metara dužnih a širina negdje oko par stotina metara. Prema tome, razumijemo tu potrebu i to treba napraviti. I pri tome odmah znamo, ako taj projekt se i gradi i ta građevina 3 godine da nećemo niti u te 3 godine riješiti, te imovinsko pravne odnose pa još sebi dajemo za pravo da izdajemo i uporabnu dozvolu za taj objekt a još nismo riješili imovinsko pravne odnose. Tako da smo toga svjesni. To se ne može riješiti ni danas niti je to krivica na ovome ministru, to je već, 200 godina mi već radimo na izmjeri koja je stara 200 godina a nismo puno napravili u Hrvatskoj. Te sam podatke puno puta iznosio da je svega 10% RH u novoj izmjeri i da to ide presporo i da mi moramo o tome više govoriti. O drugim stvarima kojima smo, koje je ovaj zakon kada se već išlo u ovu temeljnu izmjenu oko ishođenja izdavanja građevinske dozvole i ishođenja uporabne dozvole onda je ministarstvo našlo za shodno da i neke druge aktivnosti ovdje izmijeni, odnosno neke druge odredbe postojećeg zakona. Možemo tvrditi da li je oportuno reći da ne treba energetski certifikat stan, apartman, dio zgrade, dio građevine koja se koristi manje od 4 mjeseca ili je to od 4 ili je neki duži vremenski period nisam siguran. Po meni je bila dobra odredba da svaki objekt mora imati svoje energetski certifikat bez obzira na koje se vrijeme koristi. Ali trebalo je to kad je zakon donesen, izvorni zakon o grani kad je donesen trebalo je ostaviti jedno privremeno rješenje u kojemu ćemo omogućiti vlasnicima onih stanova, apartmana čije zgrade nemaju kvalitetnu energetsku učinkovitost daje se kroz mjere Fonda za zaštitu okoliša da se kroz europske fondove omogući tim ljudima, vlasnicima tih objekata da ih urede, da onda kasnije osim što će morati platiti naknadu za taj certifikat od toga doista imaju nekakve koristi. Što se tiče odstupanja od glavnog projekta kako je to predviđeno člankom 19. izvornog zakona, odnosno člankom 4. ovog Zakona to je odstupanje u tijeku građenja uvršteno u zakon koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014. godine. Po meni je također bilo dvojbeno i tada jer je 3% ukupnih dimenzija kojima se odstupa od glavnog projekta prihvatljivo, pa do maksimalno 30 cm po osnovnim dimenzijama isto kao što, evo ja mislim da je dovoljno reći da se treba graditi u skladu sa građevinskom dozvolom, u skladu sa posebnim uvjetima a da izmjene koje nastupaju mogu biti usuglašene između investitora, projektanta, nadzornog organa i izvođača. Ali da pri tome one ne odstupaju od temeljnih zahtjeva građevine i da ne odstupaju od lokacijskih uvjeta, a da ukoliko dođe do povećanja ukupne kubikaže tog prostora, te građevine da onda kroz ishođenje upravne dozvole se pozove investitora da to što je promijenio dimenzije svoje zgrade lijepo izvoli platiti jedinicu lokalne samouprave kroz izmjenu rješenja o komunalnom doprinosu. Što se tiče dovršavanja nezakonito izgrađene zgrade kako je to propisano člankom 44. ja mislim da je to rješenje ako je već napisano nek' stoji ali ga imamo u Pravilniku o jednostavnim građevinama. U članku 5. je identično rješenje napisano, pa prema tome ili je nepotrebno u Pravilniku o jednostavnim građevinama gdje se govori o završavanju zgrade na način da se postavlja kosi krov. Ja ne znam da postoji jedan prostorni plan u Hrvatskoj koji bi priječio postavljanje kosog krova. Prema tome, dovršavanje zgrade na način da se ona pokriva kosim krovom je u skladu sa svim prostornim planovima u Hrvatskoj. Prema tome, takva gradnja koja podrazumijeva samo postavljanje kosog krova nije nije protivna prostornom planu, a omogućena je već u Pravilniku o jednostavnim građevinama u kojima se govori da se omogućava kao završetak nezakonito izgrađene zgrade ili njena rekonstrukcija postavljanje kosog krova na ravnu betonsku ploču ili na neku drugu ploču. To je, tako da je praktično sad imamo dva puta normirano u zakonu, a drugi puta imamo normirano u ovome, u Pravilniku o jednostavnim građevinama. Podržavam gospodine ministre upis upis zgrade u zemljišnu knjigu bez upravne dozvole. To podržavam, to je po meni jako dobro rješenje. Država ne može zatvarati oči da su na terenu zgrade i treba ih upisati u zemljišnu knjigu, jasno uz napomenu u teretovnici, u C listu da nema uporabne dozvole. Jer zar ne bi bilo smiješno da mi omogućimo 800 tisuća nezakonitih objekata nelegalno izgrađenih, protupravno izgrađenih. Omogućili smo njihovu legalizaciju sa Zakonom o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama, a sad ćemo neku zgradu koja je izgrađena u skladu sa uporabnom dozvolom, sa građevinskom dozvolom u kojoj postoje možda još neke promjene u odnosu na projekt nećemo dozvoliti njen upis u zemljišnu knjigu, tako kao da priječimo bespravnu izgradnju. Dakle, slažem se sa ovakvom mjerom. Ona je dobra i potrebno je sve što je na terenu evidentirati u obe najvažnije evidencije nekretnina, ali to ne priječi građevinsku inspekciju da na terenu funkcionira i da provodi sve ono što mora napraviti. Što se tiče izvedbenog projekta s time ću polako privoditi kraju, ja mislim da je ovo rješenje dobro. Ja se jako dobro sjećam kada smo raspravljali Zakon o gradnji u 2014. 2014. godine, odnosno krajem 2013. godine kada je ukinuta obveza za određene građevine izrade izvedbenog projekta. Ostala je prema postojećem zakonu samo za građevine prve skupine. Dakle, prema toj obvezna je samo za građevine prve skupine, a za sve ostale građevine je izrada izvedbenog projekta fakultativna. Dakle, nitko nije ni prema sadašnjem zakonu priječio investitora da radi izvedbeni projekt kako bi na određeni način bolje kontrolirao izvođača. I u slučaju spora onda i na sudu ili na bilo koji način izvedbeni projekt je taj koji može definirati što je napravljeno, na koji način, koliko je materijala uloženo i kog materijala je uloženo. Prema tome, ja držim da kada projektant ocijeni da je i na taj način štiti interes izvođača nužna izrada izvedbenog projekta ja ovakvo rješenje podržavam. I inače sam bio za to da se ne samo na građevinama iz prve skupine, nego druge i treće skupine radi često puta izvedbeni projekt kako bi mogao kažem prevenirati eventualni sporovi, a na određeni način i propisati bolja izrada same građevine. Dakle evo s time ću zaključiti. Mi u klubu podržavamo ovakav zakon prvenstveno zbog ovih strateških projekata koje moramo realizirati, ali iz rasprave ste čuli ministre postoje još određene dubioze koje bismo mogli ispraviti i da Zakon o gradnji kroz neku redovnu proceduru prvo i drugo čitanje onda doživi još određene izmjene koje mislim da bi bile dobre. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Bačiću na ovoj raspravi. Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Željko Glasnović. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, ja ne znam evo izmjene zakona prijedlog 94,2 ovo je dokaz ovaj zakon da je crna rupa Hrvatske države pravosuđe. Ovako ćemo napraviti prvo Keopsovu piramidu nego srediti ove građevinske dozvole itd., ovo me podsjeća na nekakvu vječnu ljubavnu predigru bez pravih borbenih djelovanja. I šta se događa ovdje? Zašto se ne bavimo kritičnim informacijama? Imate Odbor za gospodarstvo predsjedniče gore koje izdali prijedloge za rezanje administracije preprekama investicijama da je 5% zemljišta u Hrvatskoj sređeno. Šta je posljedica toga? Kada smo čuli u ovom Saboru od … komunista riječ konfiskacija, nacionalizacija? Nikada. To je ključ svih problema. Tisuće ljudi živi u tuđim stanovima od '45. a neko je koknuo mog djeda ja moram plaćati tamo ovaj najam, moram plaćati održavanje. Tisuće poduzeća je oduzeto, milijune hektara poljoprivrednog zemljišta itd., itd. Recimo građevinske dozvole, sporost, treba 64 tjedna po prosjeku, u Bugarskoj samo 32 tjedna. Imate npr. kada to sve završite onda vam dođe geodetska mafija, onda pozovu susjede neki koji su u Australiji, neke u Kanadi i treba još tri godine. To je neodrživo. Mi smo u klinču pravne paralize, a ključ toga je ovo. Ovo sve za mene su dimne zavjese. Još nismo osnovali funkcionalnu državu imali smo 20 godina itd., još smo pod tiranijom, što ne priznaj neke mlade kolege ovdje, sa smo još pod tiranijom socijalističke birokracije što generira i korupciju na svakoj razini, malo radi, puno kradi i to su srži naših problema, a ne ove pojedinosti, to moramo prvo riješiti. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Glasnoviću na replici. Odgovor uvaženi kolega Bačić. Izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Glasnović, dali ste puno ideja kolegi Kuščeviću kao ministru, otvorili ste jako puno tema od zaštićenih najmoprimaca do rješavanja imovinskopravnih odnosa do rješavanja odnosa u geodetskoj struci. S vama s slažem u jednom dijelu vašeg izlaganja, a to je ono što sam i sam govorio da je na ovaj način smo ovim zakonom na određeni način priznali da nemamo dovoljno kvalitetno riješeno temeljne evidencije u RH i da nam to stvara problem pri svakoj značajnijoj investiciji. I to na ovaj način pokušavam nadići te poteškoće koje država ima sa ovim jednim recimo spretnim zakonom kojim ćemo samo riješiti jedan dio problema, a puno velikih problema će se susretati obični građani za koje se ovaj zakon neće odnositi nego samo na državne velike projekte, ni brojne jedinice lokalne samouprave kada budu ići u realizaciju projekata koje se nose pa čak i na korištenje europskih fondova. Ovdje smo se ograničili da ovo vrijedi na određene strateške nacionalne projekta, a za druge projekte to ne vrijedi. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Bačiću na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Branimir Bunjac. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora. Uvaženi kolega Bačić. Vi ste u svom izlaganju cijelo vrijeme govorili o pravima investitora kojima se treba što je više moguće pojednostaviti mogućnost dobivanja svih potrebnih dozvola za investiciju. Međutim, postavlja se pitanje što je sa vlasnicima zemljišta jer ovim predloženim izmjenama zakona oni će još brže moći izgubiti zemlju nego do sada i što je najbitnije od svega neće dobiti adekvatnu naknadu za to, a posebno ne u nekakvom razumnom roku. Dakle, mene bi osobno zanimalo da nam kažete koliko je ljudi do sada izvlašteno u RH i koliko očekujete da će u nekom narednom periodu biti izvlašteno. Evo imali smo recimo priliku čuti jučer u Bruxellesu da ovo nije teritorij RH nego sa je ovo teritorij EU pa to pa to samim time znači da će i interes EU biti EU feminizirano u interes RH da bi moglo doći do masovnoga izvlaštenja hrvatskih građana. S obzirom da je sada ovdje zastupnik Glasnović spomenuo tragediju nacionalizacije koja se u Hrvatskoj dogodila prije 70 godina, molio bih vas da mi objasnite koja je razlika između nacionalizacije izvlaštenja osim isključivo u terminu kojim se koristi. Dakle imali smo jednu mjeru koja se pokazala lošom, znači oduzimanje ljudima njihove imovine na silu protiv njihove volje, a sada to isto rješenje koristimo i 2017. godine pa mi nije jasno da li smo mi onda nešto naučili iz povijesti ili nismo, a osobito sukladno članku Ustava 48 koji kaže da je pravo vlasništva neotuđivo. Hvala lijepa. Zahvaljujem uvaženom kolegi Bunjcu na replici. Odgovor uvaženi kolega Bačić. Izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Bunjac niste me slušali niti ste me razumjeli. Naime, najveći dio mog izlaganja bio je posvećen vlasnicima. Ako se nekome u Hrvatskoj sa sređivanjem imovinskopravnih odnosa pomaže onda se pomaže vlasnicima i posjednicima. Intencija je sređivanja katastra i zemljišne knjige pomoći vlasnicima da im država riješi ono što su možda mogli sami napraviti, a nisu. Prema tome, to je bilo siže mog izlaganja u ime klub HDZ-a. Ja se vama čudim da vi ne vidite razliku između nacionalizacije i izvlaštenja. Ja ne mogu shvatiti da vi ne znate što je bila nacionalizacija prije 70 godina i što je izvlaštenje koje se događa uvijek i nužno je. Nacionalizacija je bila jedan nepravedni kriminalni posao u kojima su ljudima oduzeta imovina samo zbog toga što je država …/Govornik se ne razumije./… su neprijatelji društva ili je mislio da su to na određeni način nepravedno stekli i oduzimalo se, napravile su se brojne nepravde. Izvlaštenje se u svakom normalnom demokratskom sustavu događa da se nekome plaća po tržišnoj cijeni dio njegovog imanja, njegove parcele ne bi li se realizirao koji je i to istom vlasniku od koristi i široj zajednici. I u tome je temeljna razlika između nacionalizacije i između izvlaštenja. A ja govorim da se može tom vlasniku pomoći da dobije i veću naknadu, da mu postupak bude jednostavniji, da ga manje košta, da najprije njega uknjižimo na njegovu imovinu na njegovu parcelu pa onda se može napraviti izvlaštenje koje će i njemu ići u korist jer će dobiti više novaca jer mu je sređena parcela jer mu to više vrijedi. o tome sam ja govorio. A da vi poistovjećujete nacionalizaciju 40-tih ili 70-tih godina i da govorite o izvlaštenju meni je to neshvatljivo. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Bačić, evo stvarno sa vašim izlaganjem i meni ste otvorili određene dvojbe, nažalost nisam se uspio prijaviti za raspravu po ovoj temi ali htio bih skrenuti, najprije bih rekao da u ime kluba ćemo podržati ove izmjene i dopune zakona jer shvaćamo da je želja ministarstva i ove Vlade da se ubrzaju, da budemo efikasniji pogotovo kod dobivanja građevinskih dozvola, ali tu u sabornici imamo tri ministra, jednog sadašnjeg i dva bivša i svaka Vlada koja je došla na vlast je to obećala da će prvu stvar koju će napraviti izmijeniti zakon upravo u cilju ubrzanja cijeloga postupka. Shvaćamo svi zajedno da sa mijenjanjem zakona želimo otkloniti određene probleme koje imamo u praksi i vi sami ste spomenuli nas iz lokalne samouprave koji su problemi i da mi se najviše sa time susrećemo i upravo kroz donošenje i tumačenje koje ste nam danas rekli ja vidim da ostaju isti problemi i dalje. Spomenuli ste strateške projekte ali osvrnuli ste se barem vi

na lokacijsku dozvolu postupak se produžuje dok ga Vrhovni sud ne riješi i čekamo tri do četiri godine rješenje. Da ne govorimo o znači konzervatorskom odijelu recimo kojima ti tehnički ili opći ovi uvjeti koji se tehnički ili kako ste ih nazvali uvjeti za dobivanje određenih građevinskih dozvola u zakonu stoji 15 dana da je rok davanja suglasnosti. Mi čekamo po par mjeseci, po godinu dana i jednostavno ne znamo šta da radimo kao predstavnici lokalne samouprave, znači zakonom bi htjeli da se te stvari kad se definiraju da se tako i u praksi provode. Slijedeće su stranke u postupku. Isto tako, prvi susjed do vas unese žalbu i onda se to rješava mjesecima i godinama dok se to ne riješi i tu se sad ispostavi iz ove moje replike da uvijek je problem na državnom nivou a ne lokalnom nefunkcionalnost državnih službi. Vrijeme mi je isteklo. Hvala lijepa. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi. Ja bih vas zaista molio da se pridržavate vremena svi kolegice i kolege zastupnici bez obzira što sam tolerantan. Odgovor uvaženi kolega Branko Bačić. Izvolite! **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Demetlika, u pravu ste u velikom dijelu kad govorite o postupanju javno pravnih tijela prilikom ishođenja građevinske dozvole ali čini mi se da je pod sadašnjom procedurom izdavanja građevinskih dozvola na određeni način taj postupak skraćen, svodi se na jedan upravni postupak, doduše omogućuje se strankama koje su susjedi i pravo na žalbu ali ja ne vidimo kako i na koji način da izbjegnete sudjelovanje vašeg susjeda u postupku ishođenja građevinske dozvole. Druga je sad stvar da li javno pravna tijela odnosno tijela koja izdaju su bila posebne suglasnosti to realiziraju brzinom koja je potrebna ali je zakon i to predvidio, dao je rokove u kojima su oni to dužni napraviti ili ukoliko ne dadu smatrat će se da je projekt izrađen u skladu sa pravnom. Prema tome, mislim da zakon omogućuje relativno brže izdavanje građevinskih dozvola nego prije, to je svakako a da treba još raditi, ja sam to i rekao da bi još trebalo možda kroz redovnu proceduru istaknuti određene primjedbe koje ste i vi rekli kako bi se dodatno ubrzalo izdavanje građevinskih dozvola ali više puta je problem u sticanju prava na podnošenje zahtjeva. Kad ste vi podnijeli zahtjev za građevinsku dozvolu već tijela koja izdaju građevinske dozvole bilo da je ministarstvo, bilo da je upravno tijelo županije i velikog grada već mi se čini da se polako te stvari idu brže nego što je to išlo prije ali je problem što vi kao investitor morate sami prikupiti određene, napraviti prije glavnog projekta utvrditi i napraviti sve ono što vam treba da biste mogli aplicirati za građevinsku dozvolu. To po meni još uvijek osobe investitore na određeni način ometa u bržoj realizaciji njihovih projekata. Zahvaljujem uvaženom kolegi Branku Bačiću na odgovoru. Slijedeći se za repliku javio uvaženi kolega Tomislav Klarić. Izvolite! **Klarić, Tomislav (HDZ)** Uvaženi kolega Bačić, kao i vi kao i većina ovdje zastupnika podržavamo namjeru i volju i ministra da se ovim zakonskim rješenjima ubrza kompletna procedura prilikom donošenja dozvola, međutim možemo reći onu „Uzalud nam trud svirači“ dok se određene procedure koje direktno ni nisu baš vezane za ovaj zakon ne ubrzaju. Konkretno primjer dolje kod nas u Hrvatskom Primorju u Državnoj geodetskoj upravi u Rijeci čak i objekti proizvodni pogoni koji su završeni i koji čekaju uporabnu dozvolu moraju tjednima a da ne kažem mjesecima čekati da se provede elaborat i opravdanje toga je čisto iz razloga nemamo dovoljno ljudi prebukirani smo s poslom, ne daju nam zaposliti ljude što je nepojmljivo u ovom trenutku. Upravo u ovom trenutku kada se pokušavaju naći zakonska rješenja kako će se ubrzati određene procedure. u prošlom sazivu, pretprošlom sazivu Sabora razgovarali na tu temu, ja sam bio dao čak i amandman vezano za Zakon o strateškim investicijama i Zakon onaj o poduzetničkoj infrastrukturi. Kada govorimo o proceduru izvlaštenja, ali ne samo proceduri izvlaštenja nego opet nešto što usporava čitavu ovu državu. Ne pojmljivo mi je da da sudski postupak za razvrgnuće suvlasničke zajednice što je preduvjet za rješavanje imovinsko pravnog odnosa u nekakvoj industrijskoj zoni i traje više od 10 godina a imamo činjenice da je tome tako. Dakle, ono što smo prošli kroz ovih 26 godina izuzimajući ono vrijeme rata imamo dovoljno iskustva i dovoljno znanja pogotovo mi koji smo operativno na terenu odrađivali brojne projekte i pokretali brojne građevine da znamo gdje su problemi, da znamo što su problemi i da znamo kako ih rješava. Ali to što nam je još uvijek austro-ugarski katastar, to što je uvijek ne riješeni imovinsko pravni odnosi, što su nam sudski postupci traju ne godinu, dvije, tri nego i desetke godina to je nešto što i najbolja volja ministra i svih nas da donesemo i najbolji zakon koji će ubrzavati sve neće polučiti rezultat koji želimo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Klariću. Odgovor uvaženi kolega Bačić. Izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Klarić, ustvari vi ste potvrdili ono što sam rekao. da bi investitor u vašoj poslovnoj zoni na Kukuljanovu došao u priliku da podnese zahtjev za građevinsku dozvolu on mora kao prethodno pitanje razvrgnuti tu suvlasničku zajednicu koja mu traje 10 godina. I sada netko kaže da postupak ishođenja građevinske dozvole za izgradnju tog projekta na Kukuljanovu traje 10 godina ispada da se čeka 10 godina građevinsku dozvolu. Građevinsku se dozvolu čeka tek onog trenutka kada taj investitor riješi i razvrgne tu svoju suvlasničku zajednicu, kada napravi glavni projekt, kada dobije sve prethodne suglasnosti i onda je, od tog trenutka možemo početi brojati dane koliko njemu treba za ishođenje građevinske dozvole a ne ovo o čemu vi govorite, s pravom mu govorite, čovjeku je svejedno, on ne može dobiti dozvolu jer mu nisu riješeni ti imovinsko pravni odnosi koji ga koče. vi znate dobro da, ne znam kakav je primjer u vašoj županiji ali znam za moju županiju da ne bih ja napadao ni službenike koji izdaju te dozvole. Naime, sada su doista temeljem Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama gdje je enormna količina nezakonito izgrađenih zgrada na tim poslovima rade. S druge strane postoje ograničenja da županija može za svoje zaposlenike trošiti najviše 20% tekućih prihoda pa onda i to sprječava dodatna zapošljavanja itd., itd.. Tako da se dogodi nekad i da se probiju rokovi koji bi koji bi trebali poštivati kada se izdaju građevinske dozvole ali sve zajedno govorim, mislim da je ipak proces ishođenja građevinskih dozvola u odnosu na stanje koje je bilo nekad prije ipak brži. Zahvaljujem uvaženom kolegi Bačiću na odgovoru. Sljedeća se za repliku javila uvažena kolegica Branka Juričev-Martinčev. Izvolite. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Pa poštovani kolega Bačiću, rekli ste da posebnu pažnju treba obratiti strateškim projektima i voditi računa kako ukloniti te barijere, odnosno izmijeniti temeljne zakone kako bi se što prije realizirali ti projekti. Ja bih tu apelirala i molila da se pažnja posebna posveti i onim projektima koji će se financirati, odnosno oni koji se kandidiraju za financiranje iz EU fondova i to ne samo onim velikim kao što je i izgradnja regionalnih centara za zbrinjavanje otpada, sanacija odlagališta, već i izgradnja kanalizacijskih sustav, izgradnja vrtića, domova zdravlja, vatrogasnih domova. Naime, ti projekti bi se također trebali rješavati i jednostavnije i prioritetno jer ja vjerujem da je to također u interesu RH što brže što brže i što kvalitetnije povući europska sredstva. gospodine potpredsjedniče, poštovana kolegice u pravu ste, ja sam to već i rekao da ovim zakonom mi praktično potičemo, potičemo, omogućavamo realizaciju velikih strateških državnih projekta. I praktično u neravnopravan odnos s jedne strane stavljamo državu s druge strane jedinicu lokalne samouprave a onda ja mogu ići korak dalje, a gdje smo onda mi, odnosno gdje su onda građani koji ovakav ekskluzivitet nemaju. Dakle da bih ja svoj nekakav projekt realizirao ja moram riješiti imovinsko pravno stanje, moram formirati građevinsku parcelu, moram ju upisati u katastar, moram u zemljišnu knjigu a to država, evo mi sada omogućujemo državi da to ne mora, doduše ne za sve projekte, za one koji se odrede da su od nacionalnog interesa. Pa prema tome to sam i rekao i pozvao sam gospodina ministra da ako može kroz neko vrijeme razmisli i o ovoj vašoj inicijativi da se projekti koji jako puno novaca mogu apsorbirati iz europskih fondova a čiji su investitori, odnosno nositelji jedinica lokalne samouprave, bila su to kanalizacijske mreže ili ne znam koji drugi projekti da se pokuša omogućiti da se i takvi projekti realiziraju i na određeni način onda jasno potakne i građevina, građevinski sektor ali i riješe brojne, važne stvari na razini jedinice lokalne samouprave. Hvala potpredsjedniče Sabora. Kolega Bačić, evo ja sam pozorno slušao vašu raspravu i drago mi je da se u mnogim detaljima slažemo. sada ću ponoviti ono što ste i rekli i osvrnuti se na vaš govor i mogu reći da je i žalosna činjenica da ovo što ste govorili danas bilo bi aktualno i prije 5, 10, 15, 20 godina. Ako bi zamislili situaciju da imamo savršene uvjete, da imamo brzog službenika, da imamo dobre susjede, riješene imovinsko pravne odnose, problem koji ste rekli brzu proceduru ishođenja dozvole u suštini ostala ista. Kada gledate vrijeme od trenutka kada investitor dolazi kod projektanta pa sve do onog trenutka kada dobiva građevinsku dozvolu. E-dozvola je učinila da onaj postupak samog izdavanja bude brži, ali evo koristim priliku da smislimo nekakav način da se što više jedinica lokalne samouprave ima detaljne planove uređenja jer detaljni planovi uređenja su temelj brzog ishođenja dozvole jel u njima trebaju biti sadrženi i većina posebnih uvjeta gradnje jel bez ishođenja posebnih uvjeta građenja ne može se ubrzati cijeli postupak. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Babiću na replici. Odgovor uvaženi kolega Bačić. Izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Babić. Rekli ste upravo ono što smo govorili kada je donesen Zakon o gradnji, tada sam poštovanoj kolegici Mrak Taritaš tadašnjoj ministrici rekao da Zakon o gradnji kako je koncipiran će steći dojam da se dozvole izdaju brže, zato što će na upravno tijelo županije doći gotova dokumentacija, a koja je prija stupanja na snagu se prikupljala od strane upravnog tijela županije ili veliko grada. Tako da se doista prema ovom zakonu sada kada vi steknete mogućnost za podnijeti građevinsku dozvolu omogućava brže izdavanje građevinske dozvole. Prije vi to jako dobro znate, vi se time bavite, time ste upoznati. Vi bite bili napravili projekt, a onda bi u vaše ime upravo tijelo prikupljalo suglasnosti na vaš projekt izdavalo građevinsku dozvolu. I na taj način je dok bi on to tijelo koje je izdavalo dozvolu prikupilo podatke odugovlačilo je postupak izdavanja građevinske dozvole. Ovako sada kako je koncipiran zakon što je možda i dobro, ali rasterećuje upravno tijelo traženja onoga što je prije toga tražilo i ubrzava tu proceduru. Tako da je ovaj zakon koji je na snazi omogućuje brže izdavanje građevinske dozvole, ali što ste vi rekli s vama se slažem, da li je to investitoru brže u odnosu na ono što je prije, upitno je i tu se s vama slažem. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Bačiću na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega profesor Ivan Lovrinović. Izvolite. lijepo. Uvaženi kolega Bačić. Vi imate dosta iskustva, bili ste i ministar graditeljstva. Tri stvari me zanimaju, evo kolega Demetlika je malo prije pričao o žalbama. Ako je neka čestica na nekom dijelu gdje se gradi, ako je ocijenjena pogodnom, podobnom za građenje zašto se uopće dodjeljuje mogućnost žalbe bilo kome sa strane? Mislim da to je čista logika. Pa prema tome, ne treba žuriti sa hitnim postupkom, sačekajte još dva, tri tjedna da se to riješi. Osim toga ima i Zakon o prostornom planiranju poslije pa da se usklade neke stvari. Znači vas neko stvarno može maltretirati bez veze hipotetski koliko hoće. Ako ste vi tamo rekli može se graditi pa nema uopće pravo, odbija se automatski žalba. Drugo, silne suglasnosti, DVD, policija, vodovod, itd., ako je na tom području procijenjeno da je pristup generalno dobar, da ima uvjete voda, struka … itd. pa čekajte to je za svakog trauma. U ovoj zemlji je najteži problem dobiti dozvolu za građenje, lakše je napraviti, lakše je dobiti kredit bilo što, nać majstore nego to napraviti. Zašto se to ne bi ako je u određenom dijelu u sklopu čestica gdje se može graditi automatizmom se na jednom mjestu rješavalo da se odmah može graditi. I još jedno možda najvažnije pitanje, što je sa građevinama koje se nisu dovršile? Ja sedam godina sa svog prozora gledam jednu nagrđenu zgradu kojoj je propao vlasnik, izvođač, ništa s njom se ne dešava, već drveće raste, dajte molim vas više to jednom riješite. Dajte tri godine ako niko ne može riješiti, dajte na dražbu i neka se od onoga što se proda namiri putem suda poslije onaj tko je dobio spor. Pa mi to više ne možemo gledati znate. Ova zemlja je devastirana i posebno veliki gradovi zbog građevinske mafije. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Lovrinović, koliko god detaljan bio pojedini dokument prostornog uređenja, potpisivao sve moguće temeljne uvjete koji se formiraju lokacijskom dozvolom ili lokacijskim uvjetima, još uvijek ostaje jako puno pitanja koje treba definirati prije ishođenja građevinske dozvole. Pitanje opskrbljenosti električnom energijom, dostupnosti kvalitete te energije, pitanje vodoopskrbe itd., itd. dakle ima niz još pitanja koje vam te institucije moraju omogućiti propisati prije nego što dobijete građevinsku dozvolu jer kada ste vi dobili građevinsku dozvolu to se podrazumijeva da vi možete taj svoj objekat do kraja eksploatirati, a ne da kada ga počnete koristiti da utvrdite da vam nedostaje kvalitetna struja, da vam bilo koji drugi razlog nedostaje. Prema tome, moraju postojati ti posebni uvjeti koje vi morate dobiti samo oni moraju brže biti dostupni. To je problem što vi ne bite smjeli to čekati nego to treba maksimalno osam dana to sve dobiti, što nije propisano pojedinim dokumentom prostornog uređenja. Ja mislim da smo u državi u kojoj treba poštivati privatno vlasništvo jer gradnja na mom objektu na određeni način može … kvalitetu vaše parcele, vašeg objekta. Prema tome, potpuno je normalno da se nešto pita susjeda kada ja gradim. Jer taj projekat na bilo koji način možda postoji između mene i susjeda nekakav dogovor kojega sam ja zatajio kada sam tražio dozvolu jer nigdje nije bio izložen i onda tek kroz taj postupak susjed može reći, čekajte nismo se mi tako dogovorili, vi morate napraviti to i to jer smo propisali. Prema tome, mora se omogućiti susjedu u jednoj demokratskoj državi da on nešto ima reći kada neko gradi uz njegovu parcelu, uz njegovu kuću itd. Tako da ne bi ja tu žalbu uklonio. Mislim da bi to bilo apsolutno suprotno sa dosegnutim standardima. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Bačiću na odgovoru. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Uvaženi kolega Branimir Bunjac. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Htio bih u vezi izmjena ovoga zakona govoriti još malo o problemu izvlaštenja. iskazan interes Republike Hrvatske za nekim zemljištem, tada se vlasnika po ovom zakonu ima pravo izvlastiti i u stvari se po novome će to izvlaštenje ići još brže, još jednostavnije i obuhvatit će veći krug osoba. Ovdje je govorio zastupnik Bačić da treba riješiti probleme kada se vlasnici zemljišta nalaze u inozemstvu dugi niz godina, neki desetljećima, kada nisu dostupni ili kada su čak nepoznata njihova boravišta. Međutim, činjenica je da postoje ljudi koji dakle se protive izvlaštenju. Ja bih htio danas govoriti o njihovim pravima jer nisu svi ljudi zadovoljni tim postupkom. Čuli smo također u raspravi dakle da oni bi trebali biti zadovoljni u odnosu na nacionalizaciju, da se ovdje dobiva nekakva naknada. Ali pitanje je po ovim izmjenama zakona kada se ta naknada dobiva i ustvari da li će je onaj koji je izvlašten sa svojeg vlasništva ikada uspjeti dobiti. Naime, prema ovom prijedlogu izmjena zakona iskazani interes znači da investitor ima pravo dobiti građevinsku dozvolu i uporabnu dozvolu bez roka trajanja. Znači, on se može buniti, protiviti tome koliko god hoće. Može se recimo buniti i lokalna zajednica. Npr. radi se o investiciji odlagališta za otpad ili termoelektrane ili možda NATO bazi. Međutim, bez obzira na sve to investitor će izvlastiti vlasnike i započeti gradnju bez obzira na njihovo mišljenje odnosno bez obzira da li je uopće potpisan Ugovor o izvlaštenju. Nakon što žalbe prođu i protivljenja i kada se riješe ti imovinskopravni sporovi prema novom prijedlogu zakona dakle predviđa se rok isplate od 4 godine. Znači rok isplate od 4 godine što je u direktnoj koliziji sa Zakonom o izvlaštenju i određivanju naknade članak 37. stavak 2. koji kaže da rok isplate mora biti 15 dana od pravomoćnosti rješenja, najduži rok. Znači ovaj zakon treba direktno povezati sa Zakonom o prostornom uređenju koji će doći odmah nakon rasprave o ovim izmjenama zakona. Dakle, bilo bi pošteno da se za uporabne dozvole odredi neki razuman rok i da se u tom roku moraju riješiti svi imovinskopravni odnosi na nekom zemljištu, a isto tako da se ovaj rok za isplatu naknade dakle prema Zakonu o izvlaštenju zadrži na roku od 15 dana. Dakle ponavljam još jednom. Radi se prije svega o nasilju. Tu između nacionalizacije i izvlaštenja nema nikakve razlike. Radi se protivno željama vlasnika zemljišta. A onda nakon što se to izvlaštenje jednom formalizira, a vidimo da nema dakle roka po kojemu mora biti potpisan Ugovor o izvlaštenju, tek onda znači mogu proći godine, možda može proći čitavo desetljeće onda još 4 godine treba čekati dakle na isplatu naknade. Mi u Živom zidu smatramo da ovaj prijedlog zakona zakona nije pravedan prema vlasnicima zemljišta, da on pogoduje prije svega investitorima koji ne moraju nužno biti hrvatski investitori, nego može biti dakle investitor iz Europske s obzirom na sve to trebalo ovaj zakon doraditi da se vlasnici zemljišta bolje zaštite. Ako ne dođe do izmjena predstojećih ovoga zakona koji je sada pred nama mi u Živom zidu ovakve izmjene zakona nećemo podržati. Hvala lijepa. Zahvaljujem uvaženom kolegi Branimiru Bunjcu na ovoj raspravi. Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Blaženko Boban. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Uvaženi kolega Bunjac, vi uistinu ne poznate stvarno razliku između nacionalizacije i izvlaštenja.

vi u jednom segmentu tražite apsolutnu slobodu vlasnika čestice i to je u redu. Ali s druge strane bi vršili pritisak na pravosuđe jer taj čin izvlaštenja nema veze sa ovim zakonom, nema veze sa gradnjom, nema veze sa česticom zemlje. Taj čin izvlaštenja je sa pravosudnim tijelima, a hvala Bogu mi smo se izborili za neovisnost pravosuđa. Dakle, zbog tog razloga taj proces može trajati godinu, dvije, tri, četiri, ne znamo u pravosudnom smislu. Ali od momenta kada se rješenje donese u zakonu je kristalno jasno da u roku od 15 dana se mora nadoknaditi s jedne strane, a s druge strane reći ću vam i to onaj tko izvlašćuje dužan je deponirati sredstva onoga dana, ponovit ću dužan je deponirati sredstva onog dana kada je krenuo postupak izvlaštenja. Dakle, na vlasniku čestice zemlje je da li se po tržišnim uvjetima procjeniteljima, Poreznoj upravi kad procijeni vrijednost zemljišta njegova može ili neće. Mnogo slučajeva u mom području je bilo gdje vlasnici zemlje su tražili za 16 m baraknog prostora tri trosobna stana da bi se napravio autoput ili vi mislite da je to ispravno? Hvala lijepa. Zastupniče Boban, vi dakle smatrate da o Zakonu o gradnji smiju razgovarati samo ljudi koji su završili Građevinski fakultet. To je isto kao da ja sad vama kažem da vi ne možete razgovarati o nacionalizaciji, ni vi ni vaš kolega Bačić jer niste završili studij povijesti poput mene. Evo ja sam bar za ovu polovicu stručan, a ja ne znam da ste vi za ovu drugu. Vi kažete, dakle iznosite i argument da je nepobitno da će, da se mora isplatiti naknada u roku od 15 dana. Evo čitam vam izmjene Zakona o prostornom uređenju koje ste, koje ćete vi predložiti odmah nakon ovog zakona. Članak 172. stavak 3. produljuje se rok za naknadu zemljišta kojeg investitor temeljem ugovora s vlasnikom izvlašćuje u korist gradnje sa 2 na 4 godine. Pa sad ja ne znam, jedan zakon govori jedno, drugi zakon govori drugo. To isto imali smo prije par dana Zakon o nezaposlenima koji je rješavao pitanje zadruga i bio u direktnoj koliziji sa Zakonom o zadrugama ali on je ipak usvojen. Znači mi u Hrvatskoj donosimo zakone koji su u suprotnosti jedan s drugim. Čak koliko sam uspio shvatiti imamo više zakona koji su u suprotnosti jedni s drugim i onda govorimo o nekakvim pravnim stvarima, o nekakvim poboljšanjima. Ja ne znam, ovim se u biti onda otvara prostor ili da ja nešto krivo razumijem ili da će se u stvari još dodatno zakomplicirati neki imovinsko-pravni odnosi koji će se neminovno voditi po ovim izmjenama zakona. Hvala lijepa. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Bunjcu na odgovoru na repliku. Sljedeća replika je uvaženi kolega Ivica Mišić, izvolite. Hvala potpredsjedniče Sabora. Kolega Bunjac, mi vas podržavamo …/Govornik se ne razumije./… ste rekli da je to otprilike se slažem. I ja se osobno slažem s tim vašim izlaganjem. Ne vidim razloga zašto država mora četiri godine provesti vremena da bi nekom isplatila neki određeni oduzeti prostor. šta se tu radi? Radi se da se ne radi. Ja bih tako rekao. Ukoliko je problem i što je kolega rekao da ima problem da ljudi traže previše, ali imamo zato naša pravosuđa koji trebaju po hitnom postupku riješiti, vidjeti da li je to dobro i da li nije. živim u gradu u kojem ima dosta starih nekretnina oduzetih još od Drugog svjetskog rata koji se sada izgleda ne zna tko su vlasnici. Ali imamo u Ilici ovdje dolje par kuća koje vidim devastirane, koje su opasne za život okolo. Postavljam pitanja šta država treba raditi s tim? Znači vjerojatno imovinsko-pravni odnosi nisu riješeni, država to treba pod hitno odraditi da se to riješi, vidjeti vlasnici da li postoje, ne postoje. Ako ne postoje nek' država da natječaj da se proda ta nekretnina nekim realnim osnovama i da se riješi taj dio problema. A ako se pojavi neki onda se taj novac normalno vrati, refundira u taj dio svijeta. Međutim, kod nas, ja stječem dojam, bitno je da se priča da radimo, a u stvari stojimo na mjestu. Evo ja baš prolazim svaki dan tramvajem kroz grad prema Črnomercu i vidim jedno tri kuće koje su srušene skoro. Interesantno da nitko u ovom gradu još nije postavio pitanje na pravim pozicijama ako nema vlasnika neka izvole završiti taj dio problema, nek' je slože da ljudi i ne daj Bože nečije dijete pogine ili neki čovjek. Međutim, ništa se tu ne dešava koliko ja primjećujem bar ovih par godina kad to gledam. Prema tome, ja podržavam da se to treba hitno rješavati i ovo što treba namiriti da to bude u roku 15 do 2, 3 mjeseca. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Ivici Mišiću. Odgovor uvaženi kolega Branimir Bunjac, izvolite. **Bunjac, Branimir (Živi zid)** Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče Mišić u tom dijelu smo se već složili zastupnik Bačić i ja. Dakle, ako se radi o tome da netko ne vodi brigu o svojoj imovini, a da uopće nije ni prisutan u RH da se ne zna ni njegovo boravište i ako cijela ta stvar traje desetljećima pa sasvim sigurno da treba poduzeti neke korake da se riješi ova pitanja koja ste spomenuli, između ostaloga čak i sigurnosne naravi. Ono o čemu sam ja govorio i što bih htio sad još jednom istaknuti je to da je potrebno sagledati i drugu stranu. Znači, ovdje su zastupnici HDZ-a donijeli zakon i oni su dali mišljenje da se za taj zakon mora glasati i da se njega mora podržati i oni sad zastupaju to mišljenje. Međutim, postavlja se pitanje a što bi ti zastupnici isti učinili da se radi o njihovoj koži, da njih netko izvlašćuje, da njihove oranice ne znam dvorišta, voćnjake da li to netko oduzima e onda bi vjerojatno rekli ah gle, ovaj zakon nije dobar. Znači oni, ja pokušavam jednostavno otvoriti oči da postoje ljudi koji su živi, koji su stvarni koji se protive izvlaštenju a ne mogu poduzeti nikakve pravne korake da bi to izvlaštenje spriječili. I ono što je još najbitnije, ne mogu dobiti niti naknadu, odnosno mogu dobiti naknadu tek kad završe svi mogući sporovi, tužbe, žalbe itd. I onda još evo prema ovom Zakonu o prostornom uređenju treba čekati četiri godine da bi dobili naknadu. Za to vrijeme će vjerojatno jedan dio tih izvlaštenih umrijeti posebno ako se radi o starijim osobama. I u stvari je zakon nije dovoljno izbalansiran, znači nije se dovoljno gledalo iz svih kuteva kako bi zakon trebalo provesti. A naravno uvijek se ide na štetu slabijega, dakle konkretno građana u korist krupnoga kapitala. Hvala Zahvaljujem uvaženom kolegi Bunjcu na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Tulio Demetlika. Izvolite. **Demetlika, Tulio (IDS)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Bunjac, meni je jasan vaš stav jer znam političko opredjeljenja Živog zida da se uvijek bori zaštitit u ovom slučaju i vi ste protiv izvlaštenja. Međutim ja ću postaviti vama jedno drugo pitanje. Na koji način će jedan grad ili lokalna samouprava štititi zajednički opći interes ne pojedinca nego zajednički interes? Ako je privatno zemljište i lokalna samouprava je donijela prostorni plan, urbanistički plan i definirala da na toj parceli se gradi dječji vrtić, dom umirovljenika ili nešto što je potrebno građanima ovoga grada ili ove jedinice lokalne samouprave, vlasnik toga ne želi to prodati vi ste prinuđeni ići na izvlaštenje, ne nacionalizaciju na izvlaštenje, a to znači da ćete ga pravično obeštetiti. I ono šta ja vidim je to jedini mogući zakonski način da dođete do realizacije i da štitite ja ću reći ne pojedinačni interes kao što ga vi štitite kroz vašu diskusiju nego opći interes ili interes jedne države ili jedne zajednice. Tako da lokalna samouprava

Naravno vi uvijek možete izvući neki takav primjer kojim ćete argumentirati potrebe izvlaštenja. Evo rekao je zastupnik Bačić, čovjek je u Americi već nekoliko desetljeća i logično je da njega treba izvlastiti ukoliko je to u nacionalnom interesu. Logično je da treba izvlastiti nekoga ako sprečava gradnju dječjega vrtića, a pri tom može ostvariti pravičnu naknadu. Međutim, postavlja se pitanje gdje je granica? Postoji li onda ikakva granica u tome? Da li mi onda mi u biti možemo izvlastiti svakoga od svega? Znači mi ćemo uvijek pronaći neki razlog zbog čega ćemo nekom oduzeti njegovu zemlju, … nekom oduzeti njegovu imovinu. Gdje je onda granica? Da li onda pojedina, da li onda ova točka Ustava pravo na vlasništvo je neotuđivo, da li ona u praksi funkcionira ili ne? Jednom ćemo doći do situacije da ćemo doći do zida, da će doći ne znam do prosvjeda građana, da će doći do jednoga pravnoga presedana i onda ćemo jednostavno shvatiti ovo što sam govorio cijelo vrijeme, a to je da treba treba sagledati obje strane. Mi sada samo govorimo treba investirati kao da ćemo cijelo vrijeme graditi vrtiće ili ćemo cijelo vrijeme graditi škole, a sutra će se dešavati ovo što sam spomenuo da će se graditi odlagališta otpada i da će se raditi termoelektrane, dakle radit će se nešto što nije možda baš tako prihvatljiva investicija, ali nitko neće moći ništa protiv toga ništa poduzeti. Znači to će biti jednostavno rečeno da je takav interes, da investitor to želi napraviti i posljedice će biti daleko veće nego što je možda izvlaštenje jednog vlasnika ili nekoliko njih. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Bunjcu na odgovoru. Sljedeća se za repliku javila uvažena kolegica Branka Juričev-Martinčev. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolega Bunjac, pa otprilike moja replika je slična kao i kolege Tulia. Jako ste protiv izvlaštenja, smatrate da je to pogodovanje investitoru, a ja bih vas sada pitala kao bite vi riješili jedan slučaj kao što smo mi imali, kao što smo mi svi mi koji smo na čelu gradova ili općina. Za izgradnju kanalizacijskog sustava koji sa nestrpljenjem očekuju oko 40 tisuća što građana, šta gostiju našeg kraja treba izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Za to nam treba otprilike 15 tisuća metara kvadratnih. Vlasnici 14 tisuća i 800 kvadrata, ovako ugrubo su voljni otkupiti po procjeni sudskog vještaka to zemljište za razliku od vlasnika nekih 200-njak kvadrata koji to nije voljan Na koji način bi se to riješilo da nije Zakona o izvlaštenju? Za vaš primjer jel dosta se o tome govori smatrate da je nepravična naknada, mi smo zemljište plaćali 480 kuna po metru kvadratnom plus poboljšice, što znači svaka maslina, svaka loza se plus plaćala. Za otkup zemljišta za groblje 520 kuna, to je zemljište na kojem se ništa drugo ne može graditi nego upravo to, uređaj za pročišćavanje odnosno ovo kada govorim groblje. Tako da jedino ovaj način je moguće jer zaista bi zakočio sve naše projekte jedinica lokalne samouprave. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženoj kolegici Juričev-Martinčev na replici. Odgovor uvaženi kolega Bunjac. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora. Uvažena zastupnice. Pa postoje nekakvi pravni odnosi, postoji nekakvo pravosuđe, postoji mogućnost da se ti odnosi riješe na zadovoljstvo obiju strana. Ovdje se po mojem mišljenju jednostavno jedna strana stavlja u nepovoljan položaj jer se automatskim iskazivanjem interesa daju građevinska i uporabna dozvola i upisuje se u katastar. Da li uvijek i u svakom slučaju potrebna takva munjevitost u donošenju neke dozvole? Da li taj rok u kojemu se stvari mogu dogovoriti koje su dakle propisane zakonom godinu, dvije, da li on nužno utječe na neku investiciju? Nisam posve siguran. Dakle kao i u mnogim drugim slučajevima vidi se da vaga uvijek preteže na jednu stranu, a vaga preteže na stranu jačega. I tu imate u Hrvatskoj jako puno primjera, ne znam počevši od odnosa banaka i klijenta, pa evo sve do odnosa investitora i vlasnika zemljišta. Po mojemu mišljenju vjerujem da ovaj vaš slučaj koji ste iznijeli je težak, ali treba uvažavati i drugu stranu. Znači bez obzira na to što vi možda mislite da je taj čovjek koji se tome protivi protivi svadljiva osoba ili mislite da nepotrebno komplicira cijele stvari i treba uvažiti i njegovo mišljenje. Doista evo mene na kraju brine pitanje, koliko će ljudi biti izvlašteno po ovom Zakonu o gradnji i recimo slijedećih pet ili deset godina da li je to 500 problematičnih osoba kakvih ste sad vi naveli ili je to možda 500 tisuća građana. Hvala lijepa. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Bunjcu na odgovoru. Prelazimo na slijedeću pojedinačnu raspravu. Uvaženi kolega Miro Bulj. Izvolite! Hvala lijepa. Potpredsjedniče, uvaženi ministre! Evo nakon rasprave o vrlo bitnoj temi ja moram kazati da sam na početku današnjeg dana vama i replicirao na ovo što ću se u pojedinačnoj raspravi i obratiti jer činjenica je da sve pravne i fizičke osobe moraju biti po Ustavu jednake. Međutim, izmjenama zakona tj. ukidanjem građevinske dozvole za antenske stupove tj. za postavljanje baznih stanica počelo se postavljati bazne stanice na divlje bez ikakve suglasnosti, bez ikakve bez ikakve znači, susjedi nisu mogli reagirati, doslovno bez bilo kakvih kriterija. Sada imamo jedan kaos u prostoru gdje niču kao gljive poslije kiše bazne stanice nekontrolirano, na to ne mora utjecati ni lokalna samouprava, ne plaća se naknada, znači mi nemamo ono naši građani za šta se svi ovdje kunu, za šta su svi ovdje glasali, ja sam rekao par puta da nisam zbog ovih stvari za Europsku uniju što imaju građani Europske unije od tih teleoperatera koji sada ovdje koriste naše područje za tu djelatnost zasigurno je puno veću zaradu nego u svojim matičnim zemljama a ovako se ne ponašaju u svojim matičnim zemljama a to je sve zbog sluganske politike koja je dala pravo stranim teleoperaterima da se ponašaju na ovaj način i da ugrožavaju prvo naš okoliš, naš prostor i besplatno to se koristi i uz to i zdravlje ali to je jedan drugi pravilnik koji bi trebao ministar zdravlja mijenjati. Temeljem toga vi bi morali gospodine ministre ili vam predlažem da se ispravi ta nepravda jer svakodnevno ljudi prosvjeduju jednostavno ispred prozora im nikne stup jedno jutro, tu se postavi bazna stanica bez da teleoperater ulaže u bilo kakvu infrastrukturu, građevinsku dozvolu današnji projektanti mogu zaraditi, da mogu naše građevinske tvrtke odraditi svoj posao, da moraju nekakve suglasnosti ili komunalne naknade platiti šta obični građani moraju. Ovo je izravno pogodovanje, zbog ovoga je Hrvatska na vrhu. Ovdje su i dva ministra, tj. bila je ministrica graditeljstva. Nije mi jasno zbog čega je skinuta građevinska dozvola tj. to je u 2009. godini. To je čisto pogodovanje stranim teleoperaterima, zato i govorim jer je ovdje ministar ali očito me sada nije čuo. Zakonska rješenja znači su jednostavna, vrlo jednostavno par članaka se promijeni i ne bi se odrazila kao što teleoperateri govore na rast, negativno na rast gospodarstva, na pad BDP-a, na mobilne tehnologije, na Internet u zemljama EU jer jednostavno one to imaju svojim zemljama odakle dolaze a od nas izvlače novac lokalne samouprave ne naplaćuju kune za bazne stanice, možete ovdje izaći van pa ćete ih pogledati, nikome ne plaćaju, nikakvu suglasnost ne trebaju, dok čovjek negdje na selu recimo u Cetinskoj krajini ili nebitno u Imotskoj krajini, Vrgoračkoj za farmu graditi treba da bi držao stoku ne može graditi zbog razno raznih propisa, primjera ako želi siranu onda suritka od mlijeka kad se radi sir utječe na sliv …/Govornik se ne a recimo odlagalište na Lečevici otpada ne utječe na sliv Jadra a mlijeko suritka utječe, čovjek nije mogao napraviti mljekaru. Držao je stado koza, morao je prodati, tj. pardon nije mogao napraviti siranu mlijeka. Ovo su vam istiniti događaji. Znači, imamo izravno pogodovanje stranim teleoperaterima koje su političke elite svih vlasti, ja u tima više ne želim biti zato ću vam na taj način funkcionirati, zato ću vam ovdje sam i prije govorio, međutim događalo se što se događalo, dati i prijedlog izmjene Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima gdje bi vi kroz dva članka u biti izmijenili ovo i gdje bi bazne stanice tj. antenski stupovi bili isti po zakonu kao i ostale sve građevine, gdje bi naši građani imali pravo i lokalna samouprava dati suglasnost, planirati to ili ne planirati ako vam ne odgovara naravno i projektanti bi naši domaći tu zaradili jer bi morali to odraditi kao i za druge objekte. Uz to bi morali i stvarati infrastrukturu ali to je drugo pitanje zbog toga što je ovo samo dio vašega ministarstva ali imamo i Ministarstvo prometa koje bi trebalo isto mijenjati pravilnik tj. izmjenu zakona, imamo Ministarstvo zdravlja koje bi trebalo također po svim istraživanjima ali to su drugi propisi. Ovo je, ja ću vama dati, ja ću sada na kraju i pročitati ovaj dio u biti koje su izmjene članka. Znači, mijenjao bi se znači izmjene Pravilnika kako bi se omogućilo građanima Republike Hrvatske da budu u mogućnosti utjecati na postavu postavu stupova antenskih prihvata, traži se da pravilnik odnosno …/Govornik se ne razumije./… i radovima znači taj i taj Narodne novine, da sad ne čitam, imamo dva članka. Vi ta dva članka ako izmijenite pogledajte, provjerite. Jednostavno, te bazne stanice se više ne bi mogle nicati kao gljive poslije kiše i to uglavnom u noćnim satima, pa imamo prosvjede od mog Sinja, Splita, Solina, Svete Nedjelje gdje se pogodovalo gdje gradonačelnici …/Govornik se jer oni daju 2 tisuće eura mjesečno. To što utječe na zdravlje moga djeteta ili tvoga to je manje bitno, ja to osobno ne bih želio nikome staviti na svoje čestice ako je vaša kuća kraj moje čestice i vašoj djeci, a ne bi želio bez moje suglasnosti da se stavi pod prozor vašoj djeci. Ja ću vam ovo dati, ali prije nego što završim samo bih kratko kazao. Spomenuta je nacionalizacija koja je veliki problem i koja je napravila kaos u hrvatskom društvu. Brojne obitelji su oštećene i izvlaštenja. Ja bih malo o nacionalizaciji. Činjenica je da je nacionalizacija vrlo veliki problem, ali činjenica je da je puno onoga što je bilo društveno i državno danas postalo nečije bez da je dao kune, bez da je 90. imao 2 lipe u džepu. E, pa sada bi tu trebalo razmišljati ima li, jel' on dobio kakvu građevinsku dozvolu osim što je otpuštao ljude. Jer ima od 68. bit će prije napravljena tvornica. Znači ne treba baš gledati nacionalizaciju uvijek loši. Da, 45. loša ali ovi što su opljačkali, ovaj što su u mome Sinju novac za oružje uzeli … /ne razumije se/… da se branimo sada stvaraju tu carstvo i … /ne razumije se/… puste grupe imaju. Danas ti ljude koje je on otpuštao su ostali bez išta i sada im možda treba dozvola građevinska da naprave kuće. Hoće li je dobiti ili neće ako su malo nadogradili to je pitanje. Znači tisuće nepravda. Tako da je nacionalizacija recimo u zna se da je nezakonito dobivena. Mislim u čemu bi bio problem reći nezakonito, ukradeno je, dali su Bijele noći nepošteno, aerodrom mislim dali su iznajmiti, tako da ne treba uvijek sve gledati negativno. Treba jednostavno jedan zakon o porijeklu imovine tako da bi mi to izbalansirali. Onaj tko nije imao kuna, nije dobio loto, a nije niti kopao kao i u mom Sinju imaju pol Sinja, jednostavno se to riješi, porezna kartica i to je u dvije minute. što bih rekao još što se tiče knjigovodstva koje je katastrofalno recimo zemljišne knjige u nas u ovim dijelovima Dalmatinske Zagore si sretan ako si 100 dio imaš, 38-ine 100-ti dio. Sada zamislite jedno 6 tisuća je suvlasnik te čestice. Da nam nije bilo Austrougarske po svim dosadašnjim i u ovome sada sustavu i dan danas, a o pravosuđu neću niti govoriti o brzini i temeljitosti njihovog djelovanja. Pa npr. u Sinju imamo Autoprijevoz koji je postao vlasnik tko zna kakvom krivnjom gradske uprave naravno grada koji je pogodovao. Zgrada je bila od … /ne razumije se/ Sinjska, zgrada je bila … /ne razumije se/… Hrvatskih željeznica i danas je ta zgrada postala vlasnika prometa Makarska da bi onu sirotinju koja je stvarala taj Autoprijevoz kada je dodijeljen stan ili je umro suprug jučer bila izbačena na ulicu, kako je to postao vlasnik tko će znati. Jednostavno. Pravosuđe lijepo funkcionira, brzo i učinkovito i temeljito. Ja bih mogao u Sinju evo kazati da na takvim česticama, zemljama, zgradama, objektima da bi se trebalo, ne bi se trebalo stidjeti ni ovoga dijela Zakona o porijeklu imovine i nacionalizacije, a vama ministre što sam vam rekao što je najbitnije i ova nepravda jer vi ste isto proeuropski nastrojeni to naglašavate, pa evo pa neka naši građani imaju iste uvjete i teleoperateri. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Bulju na ovoj raspravi. Imamo jednu repliku. Uvaženi kolega Tulio Demetlika. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Bulj ovaj put vam neću replicirati jest da mi je to malo teže, ali dat ću vam punu podršku u ovom dijelu koji ste uputili prema ministarstvu da se znači izmijeni Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima na način da za izgradnju antenskih stupa i elektroničke komunikacijske opreme uključujući i elektroničku komunikacijsku opremu potrebno je dobiti suglasnost jedinica lokalne samouprave. Naime, budući da je evo i gospodin Bačić rekao da treba pitati susjeda za urbaniziranu parcelu, za definirane odredbe gradnje, za dobivenu lokacijsku dozvolu onda je red da i za ovakve građevine koje predstavljaju potencijalnu opasnost za prve susjede, jer mi smo danas svjedoci da se ovakvi antenski stupovi sa tom elektroničkom komunikacijskom opremom postavljaju blizu školskih i medicinskih ustanova, postavljaju se u gusto naseljena mjesta ili područja a da nitko nikoga ništa ne pita. Stoga, podržavam vašu ideju i smatram da bi upravo ministarstvo trebalo razmotriti mogućnost izmjene Pravilnika upravo za ovakve građevine i da se ako ništa drugo pita lokalnu samoupravu po kojim uvjetima se ovakve građevine mogu izgraditi. A lokalna zajednica normalno da mora biti uključena u cijeli taj postupak. Hvala lijepa. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Tulio Demetliki na replici. Odgovor uvaženi kolega Bulj. Izvolite. **Bulj, ste se složili, ali kazat ću da je ovdje čisto pogodovanje. Zato mi i jesmo u vrhu kao najkoruptivnija zemlja u Europskoj uniji, a svi se pozivaju na Europsku uniju. Ovdje je izravno pogodovano kada kaže da smo svi jednaki pred Ustavom, pred sudovima, ovdje je izravno pogodovano stranim teleoperaterima da mogu svoje antenske stupove ili bazne stanice narodnjački rečeno postavljati gdje im god padne na pamet. Kraj vašeg prozora, ja da imam česticu kraj vašeg prozora vi ne možete ništa bez obzira, ovo je dio samo koji treba izmijeniti kao ministar graditeljstva, ima još promet, ima još zdravstvo, Ministarstvo zdravlja koje bi moralo također svoje pravilnike i Vlada svoje uredbe i jedan zakon koji ću ja predložiti izmjenu zakona. Naravno, ja uz potpise svih saborskih zastupnika, manje je bitna politička opcija. Ovo je izravno koruptivno pogodovanje teleoperaterima koji stvaraju svoja carstva, a to ne mogu sva carstva i najveću zaradu po glavi stanovnika imaju u Hrvatskoj, dok u svojim državama ništa ovo nije što mi tražimo, u svojim državama imaju ta pravila i nije im Internet ugrožen, nije im BDP pao, nego naprotiv mi bi imali pravo naplaćivati to. Jer što je osnovno? Suglasnost susjeda i planski, planiranje, plan. On antenu digne od 40 metara gdje mu god padne na pamet, na obali. Digne na obali, ne treba se niti pitati, pa pa pogledajte gdje sve dižu, kraj bolnica, dječjih vrtića, škola. Nikoga ne pitaju niti moraju pitati, ali to je omogućio zakonodavac. Zato sam i rekao ovdje ima jedan ministar, bila je ministrica Hrvatska udruga za zaštitu elektromagnetskog zračenja je na to upozoravala, prosvjedovala, ali nitko nije smio, očito ne smiju. Teleoperateri tu su valjda gazde, ti strani tajkunu koji na Haitima se vozaju, a … mi glumatamo ima deset godina dok se pljačka naš narod i pozivamo se na europske tekovine, na europske tekovine da našu dicu ubijaju i zato ni kune ne plaćaju jer je to zračenje dokazano je da je zračenje opasno. A mogu vam staviti vašem djetetu i mom djetetu pod prozor i zato moramo biti suglasni i vi ministre ovaj pravilnik morate promijeniti. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Bulju na odgovoru. Prelazimo na sljedeću pojedinačnu raspravu. Uvaženi kolega Josip Borić. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi potpredsjedniče. Pa Zakon o gradnji zasigurno je jedan od najvažnijih zakona koji uređuje svakako sustav građenja u RH od projektiranja, građenja, uporabe, do održavanja samih građevina, a svakako uređuje i ostale procedure koje imaju svrhu i cilj zaštititi i dodatno urediti prostor. Mislim da je svaki ministar do sada u proteklih 27 godina pa i svaka vlada u svom dijelu nadležnosti imao svoju viziju kako taj sustav učiniti boljim kako ostvariti tu viziju pojedinca ali i vlada u ukupnosti i da su se svi uhvatili u koštac upravo sa svim ovim zakonima koje ćemo danas raspravljati i ovaj zakon i ova dva koja idu poslije jer činjenica jest da jednostavnost procedura, da zamršenost problema tj. sve ono što smo naslijedili nas tjeraju da želimo taj prostor urediti bolje, kvalitetnije, jednostavnije kako bi ostvarili svako od nas svoj određeni interes koji možemo imati i kao pojedinac, ali i kao zajednica. Mi ćemo danas govoriti ili čuli smo već danas puno priče o tome kako omogućiti da ono što država želi, a to su važni strateški infrastrukturni projekti mogu doći u gradnju, izgraditi se i staviti se u funkciju. Kako omogućiti pojedincu da on ostvari svoj osobni projekt možda stambenog zbrinjavanja sebe, svoje obitelji da to bude jednostavno bez puno komplikacija, da ta dokumentacija ne doseže neke visine od 30, 50 centimetara, da to bude 5 ili 10 centimetara ako je baš nešto složenije. I sami pogleda na takvu jednu mogućnost nas tjera da raspravljamo o mogućnostima koje ovakav zakon može ponuditi. Jer postavlja se opravdano pitanje jeli ovaj zakon koji je danas u raspravi maksimum mogućnosti protočnosti nekakvih zakonskih odredbi koje to omogućuju. Složit ćemo se da baš nije maksimum, znači da postoji prostor o kojem se danas govorilo da ćemo vrlo skoro morati imati još jedne izmjene ovog Zakona o gradnji kako bi ostvarili, ajmo to tako nazvati jednu Ministarstvo reformu u dijelu građenja ne samo važnih infrastrukturnih objekata nego svih zgrada i svih prostora. Čuli smo i neke primjedbe koje se mogu opravdati, ali s kojima se da i komunicirati tj. voditi jedna debata. Čuli smo danas iz jednog kluba da je problem koji ovaj zakon predviđa, a odnosi se na odstupanje nešto što otvara Pandorinu kutiju. Ako ćemo baš na taj način promišljati onda je Pandorina kutija otvorena u svakom zakonu koji je dvosmislen ili koji kroz određene članke nudi mogućnost odstupanja. I zaista se postavlja pitanje jesmo li onda napravili savršeni zakon koji će onda odmah riješiti svaku mogućnost koja se može desiti u gradnji određene zgrade ili ćemo gledati neke druge zakone pa vidimo da zbog određenih propusta ili odstupanja koje se pojavljuju kroz različita tumačenja članaka jednostavno ljudi završavaju uvijek tamo gdje završe i mnogi ovi postupci, a to je u pravosuđu. Znači mislim i osobno da ne postoji onaj članak koji će baš sve točno definirati i kada ga napišemo, usvojimo da je riješio sve probleme Hrvatske u smislu izgradnje. Gdje ja vidim taj najveći problem, neki su o tome danas govorili? U sustavu koji smo naslijedili. Taj sustav koji je bio do devedesetih godina on je isto bio normativno uređen, čak je nekada izgledalo da je čak bolje nego što mi to danas imamo. Međutim u stvarnosti smo imali činjenice da su se gradili objekti, zgrade na način da bi postojao nekakav partijski čelnik u nekom mjestu ili na otoku, on bi došao, rekao bi tu ćemo napraviti školu, čije je to zemljište nije važno, nećemo to ni rješavati izvolite napravite školu. Na tom i tom području u najboljoj uvali napravit ćemo hotele ili hotelsko naselje. Čije je to područje, nije važno jel privatno jeli tada bilo općedruštveno namjena ili općenarodno, napravi hotele pa ćemo to rješavati. Kako su se rješavali ti dogovori sa ljudima tada u tom vremenu? A nešto se obećavalo, zaposlit ćemo ti nekoga ne znam iz obitelji, nešto ćemo platiti u ribi, nešto ovako i mi smo to naslijedili. Mi ne možemo bježati od toga. Čuli smo i što smo naslijedili od samog katastra i sve ostalo. 27 godina da li je dovoljno da mi to sve riješimo? Pa možda je bilo dovoljno da uspostavimo mnogo bolje procedure nego koje sada imamo, ali je činjenica da nije bilo lako riješiti sve te sporove ili imovinskopravne odnose samo tako s obzirom na to što smo naslijedili tada kažem i na način na koji se gradi. I puno se učinilo u 27 godina, ali naravno da to nije kraj. A gdje je problem? Tome su svi danas to jasno prepoznali, kada se odredbe ovog zakona ili nekih koje ćemo danas raspravljati prevedu u pravosudni sustav i dolazimo do apsurdnih presuda koje se pišu u ime RH, a koje u ovom trenutku odlaze ili u korist pojedinaca ili su potpuno apsurdne da ne možete vjerovati da se tako nešto može desiti. Pa vi danas imate mogućnosti da recimo za objekte za koje je jasno rečeno u dva stupnja da se moraju rušiti da vi i dalje izbjegavate rušenje ili desetak godina se ti objekti neće srušiti ili dijelovi objekata, da se koriste sve mogućnosti pravosuđa da se to ne dogodi, iako je jasno od prvog dana da se to mora desiti jel naravno svi kažemo nered je u prostoru. Tko je kriv? Ministarstvo nije napisalo dobre zakone. Je, dobri su zakoni jasno su prepoznali da je zgrada loša, da je treba ili nije pravno riješena ali nema od toga ništa. Znači u pravosuđu smo prepoznali dio problema koji treba rješavati, posebno kroz ovaj dio kada govorimo o izvlaštenju, a vjerujem da će ti zakoni doći vrlo brzo na raspravu. Što se tiče strateških infrastrukturnih projekta, to je bilo kao nešto drugo i to je kao osnova za ovaj donošenje zakona po hitnoj proceduri. Slažemo se da imamo infrastrukturne projekte koji se trebaju početi graditi, koji se grade ili koji su završeni, a ne mogu se staviti u funkciju bez odredbi ovog zakona. Evo ja ću reći jedan primjer županijskog našeg odlagališta centralnog nazvanog Marišćina. To je projekt koji je trajao nekih 10, 12 godina i trebao je riješiti problem zbrinjavanja otpada u Primorsko-goranskoj županiji. On ima uporabnu dozvolu ja mislim do 8.3. privremenu po prethodnom zakonu na 90 dana. To nije beznačajan objekt, 100 tisuća tona otpada treba tamo godišnje godišnje otprilike odvesti i naravno da nam je interes da taj objekt stavimo u funkciju. 12 godina, 8 privatnih čestica ili privatnih vlasnika jednostavno ne možemo riješiti. Oni imaju 45 tisuća metara kvadratnih to je 10% od ukupne površine. Župan nudi ono što mu kaže sudski vještak 80 kuna, oni traže oni što oni misle da trebaju dobiti to je 200 kuna i tu sve staje, cijeli projekt. Znači dolazimo na principe, na nekakve odnose i što je važnije pojedinca ili zajednica. I o tome smo čuli danas neka mišljenja, evo imamo ovdje jedno mišljenje i ovdje kažu pojedinac je iznad zajednice nema izvlaštenja, nije potrebno to je nacionalizacija. Imamo neke druge objekte koje trebamo graditi. Sutra Pelješki most, pristupne ceste, trebamo otvoriti neki objekte koji su sada objekti kao što je zračna luka. Što se tiče produljenja građevinskih dozvola, slažem se u potpunosti. Zaista imamo dozvola koje se u normalnoj proceduri ishode, imamo probleme na razini lokalne samouprave da nemamo uvijek dovoljno sredstava da možemo započeti izgradnju svih objekata koje želimo, a općeg su društvenog interesa. To imaju i lučke uprave i lokalne samouprave, općine i gradovi i županije i mislim da ne stoji primjedba da ćemo mijenjati toliko često prostorne planove pa da i šest godina tri plus tri nešto što bi onda moglo prenamijeniti prostor pa je sve onda ostalo upitno. Mislim da kada govorimo o prostornom planiranju da prostorni planovi ipak trebaju biti malo dugoročniji, 10, 15 godina da odrede namjenu određenog prostora. Što se tiče sustava certificiranja, o njemu je već bilo puno riječi ali ću reći, zaista je malo ova odredba stambenu zgradu koja se koristi manje od četiri mjeseca godišnje malo je po meni preširoka. I to bi se dalo voditi jedna široka rasprava jer zaista što jest iznajmljivanje u turizmu, jeli to najam, zakup ili leasing. Ja mislim da nije ništa od toga, da je prije svega … E sada kako ćemo to protumačiti jasno je da je pravilnik već prije to riješio ovaj zakon sada riješio ovako. Činjenica jest da mi u tim zgradama, da ljudi koji iznajmljuju žive u tim zgradama i zbog toga mi je malo neobična ova formulacija, ali mislim da tu postoji prostor iz drugih izmjena da razmišljamo što ćemo još kvalitetnije. Što se tiče izvlaštenja, mislim da je ono osnovno pitanje pojedinac ili zajednica sasvim bespredmetno. Mislim zajednica je iznad pojedinca. Ona mora ostvariti svoje interese i ako trebamo cestu koja mora proći kroz nešto, ne može pojedinac stati na put tome. I Zakon o izvlaštenju pravedniji, bolji od ovoga kojeg imamo čeka. To je nešto što moramo napraviti jer bez toga mi danas ne bi imali ništa od infrastrukturnih objekata. I kada bi se zajednica tj. svi mi susreli sa voljom pojedinca i njegovim principima, vidjeli biste pogotovo načelnici to dobro znaju u kakve situacije dolaze upravo pokušavajući napraviti ono što je najjednostavnije izvlaštenje, a to je nagodba koju je teško postići s obzirom da svi imaju svoje interese. … **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Boriću na ovoj raspravi. Imamo jednu repliku, uvaženi kolega Klarić. Izvolite. Uvaženi kolega Borić, spomenuli ste čitav niz problema, između ostalog ono nešto što ovaj zakon nažalost ne može riješiti. Poznavajući ministra, razgovarajući s njim podržavamo podržavamo 100%, 1000% njegovu dobru namjeru da se ubrza sva ta procedura. Ali kada sagledavamo, a imamo čitav niz primjera, ja vam mogu osobno donijeti jednu od presuda koja za postojeću cestu izgrađenu u vrijeme Jugoslavije, a nije bila urisana zbog toga što se susjedu zamjerio ugostiteljski objekt tužio, a sudac presudio presuda je postala pravomoćna da smo morali na toj cesti postaviti barikadu i praktički zabraniti prometovanje po toj cesti. Dakle, nešto što smo naslijedili i nešto što imamo teško je promijeniti samo ovim zakonom, dakle zahtjeva jedan čitav sveobuhvatni posao. Ali ono zašto sam se javio za repliku iz razloga što ste spomenuli strateške investicije. Svjedoci smo da naš Gorski Kotar da našu Slavoniju, Liku, naše Hrvatsko primorje i vaše otoke napuštaju mladi i odlaze. I sada se postavlja pitanje, što je to strateška investicija, što to mi gradimo, za koga mi gradimo ako nam ljudi nestaju. Valjda je strateška investicija radno mjesto, gospodarstvo, valjda je strateška investicija ona infrastruktura koja će omogućiti razvoju tog. Ukoliko nam pravosuđe koči, ukoliko nam katastar koči, ukoliko nam čitav niz struktura koje donose odluke koče i godinama se nešto čeka, a život se odvija upravo u ovom trenutku jer sutra već neko odlazi put Irske, Njemačke ili ne znam gdje, onda smo u ozbiljnom problemu. I onda ne samo ovaj zakon nego čitav niz zakona, ali i naše ponašanje u smislu ubrzavanja svih tih procedura čak i zakona kojim ćemo moći izvlastiti da bi se negdje mogla napraviti proizvodna hala i donja infrastruktura ima u cijelosti smisao. A da ne govorim o tome da brojni naši građani uopće ne vode brigu o svojoj imovini pa je i ne knjiže na sebe u trenutku kada im nije od financijskog interesa. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Klariću. Odgovor uvaženi kolega Borić. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Klarić, slažem se s jednim dijelom vašeg izlaganja. Mislim da ova Vlada pokazuje, danas je ministar predstavio mjere u kojima se pokušava pomoći tome da mladi ostanu u RH, da lakše dolaze do zaposlenja, da dobivaju pravednu naknadu za svoj rad i da se pomalo sklop mjera koje će dati cijela Vlada kroz razna ministarstva može uhvatiti u koštac sa tim najvećim problemom a to je pitanje demografije i opstanka na ovim prostorima. Čuli smo danas i rasprave o stanju u ruralnim prostorima Republike Hrvatske. One su sve opravdane i tu nemamo što dodavati mislim ni na vlasti ni oporbi. Zaista je to problem s kojim se moramo pozabaviti i mislim da ćemo to učiniti kroz četiri godine koliko stoje ispred nas s obzirom na ovaj mandat. Ovaj zakon kažem trebat će još malo kroz drugi prijedlog zakona koji bi trebao ići vrlo brzo još određene dorade da bi pojednostavili cijeli sustav, da bi to mogli nazvati nekom hajmo to tako nazvati mini reformom u smislu izgradnje u Republici Hrvatskoj. Jer vidjeli smo sada na vlastitim greškama, na vlastitim problemima gdje griješimo i mislim da ne treba puno onda razmišljati što učiniti da te greške zaista otklonimo bez da se bilo tko kome zamjera, nego jednostavno da stvorimo jasne, jednostavne procedure koje trebaju hrvatski građani ne bi li ostvarili ono što drugo želimo u smislu ne samo vi ste rekli radno mjesto, zaposlenje. I stambeno zbrinjavanje posebno mladih obitelji da to mogu zaista sada raditi, jer velik broj mladih danas nam živi sa roditeljima u godinama koje su već 25 i 30 godina i nije zaista jednostavno stvarati obitelj u takvim odnosima. A ovaj zakon je dosta važan upravo i u tom segmentu. Zahvaljujem uvaženom kolegi Boriću na odgovoru. U ime predlagatelja uvaženi ministar Lovro Kuščević, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege saborski zastupnici. Evo u prvom redu vam zahvaljujem na ovako konstruktivnoj, širokoj raspravi. Dugo je potrajala, međutim moram kazati da sam čuo jako puno dobrih prijedloga, konstruktivnih prijedloga o kojim ćemo sasvim sigurno u u skoroj budućnosti i razmišljati. Dakle, još jednom vam hvala na doprinosu koji ste dali prilikom izrade izmjena i dopuna ovog Zakona. Kao drugo, evo odmah mogu kazati da prihvaćam amandman Odbora za zakonodavstvo budući se radi o čistoj nomotehničkoj, dakle ispravci. Umjesto prostora, zahvata u prostoru, dakle evo to će se prihvatiti, nema uopće problema. Točka 3. ja bih rekao, odnosno ono što se najviše istaknulo u ovoj raspravi problemi sa pravosuđem. Pa evo, drago mi je da se u ovom Visokom domu upozorava na problemu u radu pravosuđa i bez obzira što hajmo reći da pravosuđe nije tema ovog zakona, malo ga se dodirujemo. Raduje me ukoliko je i ovaj zakon kojeg moje ministarstvo predlaže doprinijelo da se upozorava sve one koji rade u pravosuđu, koji su nadležni za rad pravosuđa, da ih se upozore da su problemi veliki, sveobuhvatni i tu gospodu, dakle suce ili sve ljude koji rade u pravosuđu, u neovisnom pravosuđu kako ono i mora bit neovisno, da se neki postupci moraju brže, pa možda čak i kvalitetnije raditi. Brže u svakom slučaju. Što se tiče ovo i tu smo vidjeli da brzina izdavanja same dozvole i nije toliki problem, već je problem u svim onim prethodnim radnjama koji se moraju ispuniti da bi se akt za gradnju izdao. Pa ja mogu odgovorno tvrditi da će naša uprava koju imamo u ministarstvu, Uprava za dozvole od državnog značaja a i svaka iole kvalitetnija ispostava županijska ili gradska izdat građevinsku dozvolu. Pa evo u 48 sati mogu jamčiti svaku, dakle od onog trenutka kad dođe kompletiran zahtjev sa svom potrebnom dokumentacijom. Ja jamčim da ćemo kroz e-dozvolu 48 sati izdat svaku građevinsku dozvolu. No problem je upravo ovo što smo čuli ovdje, razne institucije koje moramo evo vlasništvo, katastar, izvlaštenja, HEP, vode, šume, vodovodi i sve žive suglasnosti koje moramo imati. Tako da evo zaista ovo što sam kazao stojim iza ovoga i neka ovo bude apel i svim tim institucijama da ubrzaju svoje procedure kako bi se građevinska dozvola mogla izdati na vrijeme i puno, puno jeftinije i puno transparentnije. Evo ako mogu sada kratko proći po primjedbama vas zastupnica i zastupnika. Kolega Hrg, može li se vratiti valjanost dozvole koja je već istekla? Ne može. No, one koje nisu istekle do dana stupanja na snagu ovoga zakona one će se moći po ovom Zakonu produžiti. I evo mislim da ćete bit zadovoljni sa tim odgovorom. Kolega Bulj, bazne stanice, ne samo Bulj nego čuli smo i raspravu. Pravilnik je takav kakav je, dakle da ne bi bilo ovim zakonom. Dakle, to nije tema za ovaj zakon. Ovim zakonom se ništa ne dira u bazne stanice. Bazne stanice su regulirane Pravilnikom koji je donesen prije 7, 8 ne znam ni ja 9 godina, nekoliko puta mijenjan. Da ga treba mijenjat, mijenjat ćemo taj Pravilnik. U kom pogledu to ćemo vidjeti, no u svakom slučaju primio sam vaše prijedloge za izmjenu tog pravilnika. I naravno nakon usvajanja zakona da će se ići u izmjenu pravilnika, pa ćemo vidjeti što s time. Međutim, evo da ne bi bilo zablude, možda naša javnost koja nas gleda ovim zakonom se ne reguliraju te bazne stanice i nije uopće problem veći je problem u pravilniku ako problem postoji. Kolegica Taritaš, od stupanja kod izgradnje sukladno pravilima struke, ja mislim da je to dobro što smo ovako regulirali da se pravila, da pravila struke, dakle strukovne komore kažu što su to dozvoljena odstupanja. Jer u geodeziji je to jedna mjera, u građevini druga, u nekom sustavu treća. Prema tome, ne možemo mi zakonom regulirati da li je dopušteno odstupiti 2 cm ili 2 mm ili 30 cm. To su strukovne komore koje će pravilima struke to odrediti i to je ono što se tolerira. Razvrstavanje građevina sa 5 na 3, da ćemo tako, i problem takse. Problem takse je riješen. Dakle, neće se naplaćivati taksa za građevinu što je nekad bila 5 i 3 već će se to uredbama o tarifama riješiti, a do tada naputkom svima onima koji to rješavaju. Doing Business pad na listi. Dapače, ja sam uvjeren da će usvajanjem ovog zakona nama, mi ćemo porast u očima Doing Business ljestvice, dakle napredovat ćemo zato jer će sa izmjenama i dopunama ovih zakona puno procedura ubrzati, smanjiti i da će to utjecati na pozitivnu situaciju na Doing Business ljestvici. Energetska učinkovitost. Evo tu je i gospodin Borić se sad dotaknuo. Dakle, ukoliko se zgrada koristi manje od 4 mjeseca, tada nije potrebno raditi energetski pregled. Tu smo imali veliki problem kod naših iznajmljivača, ne samo u Dalmaciji već i u cijeloj Hrvatskoj koji koristi manje od 4 mjeseca. Mislim da je to opravdano, da je to dobra izmjena. Kako utvrditi? Pa komunalni redari to vrlo lako utvrđuju potrošnjom vode, potrošnjom struje, izlistom računa od HEP-a i vodovoda se vrlo lako može utvrditi koliko se dugo ta nekretnina koristila. Produženje roka valjanosti građevinske dozvole kolegica Taritaš kaže da to tri plus tri puno, mislim da nije puno. Evo čuli smo i puno zastupnika ovdje koji su podržali tu tezu, naravno da nije puno. To smo napravili upravo zato da naše jedinice lokalne i regionalne samouprave imaju vremena za aplicirati na europske fondove da i ne propadne građevinska dozvola odnosno šta su radili onda bi je aktivirali službeno samo da im ne propadne, a onda to više nije prihvatljivi trošak prema europskim fondovima zato jer je već aktivirana. Prema tome, što se tiče toga da da postoji opasnost da će se promijeniti materijal i gradnja, nažalost gradnja ne napreduje tako brzo da će se u tom kratkom roku promijeniti temelji i to sve materijali a što se tiče opasnosti da može biti u tih šest godina će se promijeniti odnosno u prve tri godine da će se promijeniti prostorni plan koji regulira neko područje, da će se promijeniti primjerice iz stambenih u društvenu namjenu ne postoji ni ta opasnost zato jer u zakonu piše tj. u ovom prijedlogu izmjena i dopuna ukoliko se u međuvremenu promijeni namjena onda nije moguće produžiti tu dozvolu za dodatne tri godine. Dakle, ukoliko dođe do promjene namjene ne može se produžiti. Upis građevina bez obzira na uporabnu dozvolu mislim da isto primjedba ne stoji, posao geodeta je da snimi ono što vidi na terenu, da to prenese na papir i da se to ucrta a zabilježba mora biti da li to ima uporabnu dozvolu ili nema. Zašto je to dobro? Pa uvodite porez na nekretnine, moramo znati šta imamo na terenu. Jedinice lokalne samouprave moraju znati što imaju na terenu, prostorni planeri kad rade prostorni plan na tim podlogama ako nemaju te objekte ne mogu napraviti kvalitetan prostorni plan, napravit će cestu preko tog objekta. Dakle, mislim da je ovo dobra odredba i da je treba zadržati u ovom zakonu. Zatim, evo je i odgovor gospodinu Babiću na važenje dozvole. Izvedbeni projekt dakle nije problem zato jer on neće opteretiti investitora, on stoji kao opcija, investitor ga može ugovoriti ili ne a mislim da je naročito za složenije potrebno da izvedbeni projekt bude kako i radi javne nabave i zaštite investitora pa na kraju krajeva i nadzorni inženjer će moći puno lakše postupati. Zašto izdavanje dozvole u skladu s posebnim uvjetima? Da, zašto tražiti posebne uvjete? Mislim da je to gospodin Lovrinčević isto spominjao i ne znam tko još. Pa gledajte, moramo, evo Branko je Bačić dobro odgovorio na pitanje. Moramo dobiti uvjete od HEP-a, od ceste da li imamo tu struje, tražimo 30 kilovata, netko mora reći da li postojeća trafo stanica može može dati 30 kilovata ili ne može dati odnosno da li se može pod tim uvjetima priključiti na županijsku državnu cestu itd., moramo imati te posebne uvjete ali naravno moramo raditi na onome da se oni izdaju brže i zato ova rasprava, bravo, podržavam, svi apelirajmo na sva tijela s javno pravnim ovlastima da brže izdaju te svoje pravne uvjete. Bila je primjedba sufinanciranje ureda dakle županijskih i gradskih. Naime, to je zakonom iz 2014. godine ukinuto sufinaniranje županijskih i gradskih ureda koji izdaju građevinske dozvole. Dakle to mi ne možemo promijeniti no evo mogu napomenuti, kasnije ćemo imati zakon o ozakonjenju, o izmjeni i dopuni Zakona o ozakonjenju kojim smo smanjili tarifu koja ide državi za 10% a tih 10% smo prebacili rješavatelju predmeta, dakle jedinicama, dakle pardon gradovima koji imaju urede i županijama, s tim evo vraćamo koliko možemo njima i njihove financije. Vjetroelektrane, da, to je veliki problem, imamo situaciju da su izdavane lokacijske dozvole na 30.12. za vjetroelektranu tako da za vrijeme božićnih i novogodišnjih praznika nitko ne uloži žalbu i da ta lokacijska bude pravomoćna. To je radilo se kako se radilo, ne mogu komentirati rad prethodnika, tj. nema potrebe ovdje. Zaštićeni najmoprimci, dakle evo u drugom kvartalu ove godine će se naći ispred vas Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o najmu stanova kojim se i to pitanje na adekvatan način rješava pa ćemo o tome moći kvalitetno govoriti, raspravljati. Gospodin Bunjac, izvlaštenje, nacionalizacija. Ne znam, to je on pobrkao. Mislim, gospodin je pobrkao pojmove iz Zakona o izvlaštenju, Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju, dakle konfuzna jedna rasprava na koju je evo dobro odgovorio gospodin Bačić pa nema potrebe da se ja tu ponavljam. Kako će ovaj zakon pomoći gospodine Demetlika kako će ovaj zakon pomoći lokalnim i županijskim projektima. Pomoći će u više aspekata, prvo da će se moći i ishoditi građevinska i upravna dozvola bez obzira da nije evidentirano u katastru, to će vam pomoći kod cesta, kanalizacija, plinovoda, svega skupa, konkretno aglomeracija Rijeka sada vodoopskrbni sustav, kanalizacijski koji se radi, pomoći će za marišćinu koji isto možemo reći da je jedan lokalni odnosno regionalni projekt, pomoći tako da ukoliko je lokalni projekt se proglasi projektom od državnog značaja a to je ukoliko ispunjava sve uvjete onda će ići po ovom zakonu. Prema tome, može i puno segmenata pomoći i pomoći će. Provedba elaborata, gospodin Klarić, u katastru. Pa da, Državna geodetska uprava radi svakim danom sve bolje, statistika brzine provedbe elaborata i predmeta u čekanju je sve bolja i bilja, Riječko područje je najkritičnije, najduži je rok čekanja sada, pa evo i neka to bude, sada ova rasprava nek bude poziv u Državnoj geodetskoj upravi a naročito Ispostavi u Rijeci da malo moraju se popraviti. No evo mogu najaviti da ćemo u petak ako Bog da već jednu novu funkcionalnost u katastru pustiti a to je izdavanje posjedovnog lista i kopije plana elektronskim putem ali ne više da ga samo isprintate i imate nego sad će on imati svoj žig, svoj kod i bit će dakle pravovažan dokument, pravovaljani dokument. Evo, recimo za koji dan ćemo već imati tu novost, dakle tu se radi, ZIS smo implementirali u cijeloj Republici Hrvatskoj i sasvim sigurno će i to pomoći bržoj i kvalitetnijoj provedbi geodetskih elaborata svake vrste. Gospodin Lovrinović, žalbe susjeda evo to smo već maloprije komentirali, rokove dovršenja, da kazali ste da bi trebalo prisiliti nekoga da dovrši zgradu, to smo predvidjeli ovim zakonom. Za zgrade prve skupine rok je dovršenja 10 godina, druge skupine 7 godina, treća skupina 5 godina. I na kraju evo gospodin Borić je imao završno izlaganje. Naravno da ovo nije savršen zakon. Naravno da se može napraviti sve bolje, pa tako i on. mi kao predlagač smo sasvim sigurni da sve ove izmjene koje smo predložili su dobre i da idu k cilju da se ubrza i poboljša, pojeftini i učini transparentnijim sustav graditeljstva. U našem planu normativnih aktivnosti su temeljite izmjene ovoga zakona u drugom tromjesečju da ih pokrenemo, ne da budu u Saboru kod vas u drugom tromjesečju jer to će biti jača rasprava, šira rasprava. I stoga vas pozivam da sve ove primjedbe koje ste i danas izrekli, evo ja sam ih i zapisao veliku većinu odnosno kolegica državna tajnica vrlo rado ćemo ih čut. Moje je ja bih rekao geslo koje ili mantra koju već ponavljam često, a to je da zakone se mora donositi ne sveto ali trojedinstvo, a to je znanost, to su fakulteti, to je struka, to su strukovne komore, ljudi sa terena i mi kao politika. Zaista tako se ponašamo prilikom donošenja svakog zakona. Ovaj je hitan, išao u hitnu proceduru, čuli smo ovdje već do sada zbog čega takvo hitno mora ići, žurno. Ja vas lijepo molim sve kolegice zastupnice i zastupnike bez obzira iz koje stranke dolazile. Evo, raduje me da je Klub SDP-a unaprijed najavio podršku, raduje me da je Klub HDZ-a, Klub Mosta najavio podršku i ja molim i ostale. Evo i Klub IDS-a. Ja molim i ostale da podržite ovaj zakon jer zaista će riješiti velike probleme, ubrzat će velike projekte u Republici Hrvatskoj, a onda kada budemo raspravljali o cjelovitim izmjenama a onda se zaustavljam tu kao meta, a vi budite rafal i onda ćemo sve ono što nismo ovaj put napravili, napraviti da budemo imali savršen zakon kako je gospodin Borić htio. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem predstavniku predlagatelja, uvaženom ministru gospodinu Lovri Kuščeviću. Imamo jednu obavijest članovima i članicama Odbora za ravnopravnost spolova. 7. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora održat će se danas 1. ožujka 2017. godine u dvorani „Janka Draškovića“ soba broj 202 s početkom u 14 sati. Određujem stanku do 15 sati kada ćemo nastaviti sa replikama. Hvala lijepo.